Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak.

Poštovane kolegice i kolege, evo stanka je istekla pa sad idemo na prvu točku današnju, a to je Odbor za financije i državni proračun je predložio na temelju Članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora provođenje objedinjene rasprave o prve tri točke dnevnog reda koje su predviđene danas tu su: - Prijedlog Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaja potraživanja, prvo čitanje, broj 544 - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, prvo čitanje, P.Z.E. broj 545 i - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, prvo čitanje, P.Z.E. broj 546 Je li itko protiv ovog prijedloga da objedinjujemo? Nije, ako nije utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik Davor Zoričić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, danas se pred vama nalazi paket od 3 zakona kojima se uređuje rad agencija koje su specijalizirane za otkup i naplatu potraživanja i kojima se uvodi obveza nuđenja mjera za olakšavanje otplate svim potrošačima koji imaju poteškoća u plaćanju. Konkretno, radi se o izmjeni 2 postojeća zakona odnosno o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju te o posve novom Prijedlogu Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, dalje u izlaganju prijedlog zakona. Predloženi zakoni predstavljaju usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s Direktivom EU 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2021. godine o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita, te izmjeni direktiva 2008/48 EZ i 2014/17/EU. Ova direktiva rezultat je opsežne rasprave na razini EU, a direktivu države članice moraju prenijeti u nacionalne pravne sustave do 29. prosinca 2023. godine. Zašto je ova direktiva važna. Naime, kao što je navedeno u recitalu same direktive potrebna je uspostava sveobuhvatne strategije za rješavanje problema neprihodonosnih kredita, a isto je od prioritetne važnosti za EU. Na razini EU postoji jasan interes za smanjivanjem postojećih razina neprihodonosnih kredita i sprječavanja njihova pretjeranoga akumuliranja u budućnosti. Direktiva ograničava svoju nadležnost na potraživanja sa osnove ugovora o neprihodonosnim kreditima. Pojednostavljeno govoreći kredit postaje neprihodonosan ako dužnik više od 90 dana nije platio ugovorene rate. Radi se tek o jednom od kriterija utvrđivanja neprihodonosnog kredita. Naime, kriteriji neprihodojuće izloženosti određeni su u pravnoj stečevini kako bi bili isti u svim državama članicama. Slijedom gomilanja neprihodonosnih kredita dolazi do njihove prodaje zainteresiranim kupcima kako bi banke zadržale kvalitetnu bilancu. Također osluškivanjem javnosti zaključeno je da tzv. Agencije za naplatu potraživanja u pojedinim slučajevima nisu postupale profesionalno u odnosu prema dužnicima. Stoga se na razini EU razvila inicijativa za zaštitom dužnika i ostalih sudionika tijekom postupka servisiranja potraživanja. Direktiva uređuje rad pružatelja usluga servisiranja kredita i kupaca kredita, postavlja zahtjev za tzv. licenciranjem pružatelja usluga servisiranja kredita kao i uspostavu nadzora nad kupcima kredita pružateljima usluge servisiranja kredita i izvoditeljima usluge servisiranja kredita. Nadalje uređuje i prekograničnu suradnju nadležnih nadzornih tijela kao i prekogranično djelovanje aktera postupka kupoprodaje ugovora o neprihodonosnim kreditima. Iako je i ranije postojala namjera da se u Republici Hrvatskoj uredi okvir rada tzv. Agencija za naplatu potraživanja, ali i radi jasnoće jedinstvenog postupanja na području cijele EU čekalo se donošenje zajedničkog zakonodavstva na razini EU a koje sveobuhvatnije uređuje ovo područje. Treba naglasiti da unatoč tome što u Republici Hrvatskoj do sada tzv. Agencije za naplatu potraživanja njihov rad nije bio uređen posebnim zakonom to ne znači da su agencije radile bez zakonske regulacije. Agencije za naplatu potraživanja najčešće posluju kao bilo koje društvo sa ograničenom odgovornošću na tržištu, a prodaja i naplata potraživanja omogućena je postojećim zakonima. Dakle i postojećim zakonima utvrđena je obveza ne dovođenja dužnika u nepovoljniji položaj, odgovornost i ustupitelja i stjecatelja u slučaju dovođenja dužnika u nepovoljniji položaj, kao i kazna za kreditnu instituciju ako postupi protivno odredbama o kupoprodaji plasmana. Međutim, osim prijenosa pravne stečevine koji je u ovom području bitan uočena je potreba za uređenjem određenih područja, a koja su rezultat nacionalnih specifičnosti. Tako će ovaj prijedlog zakona urediti rad ne samo tzv. ne samo tzv. Agencija za naplatu potraživanja koje ugovorom o cesiji preuzimaju kreditna potraživanja od banaka već i postupanje drugih vjerovnika kao što su tele operateri, komunalna društva i drugi. Drugim riječima Prijedlog zakona proširio je područje primjene i na vjerovnike drugih potraživanja, a ne samo kreditnih, te je u brojnim područjima povećana zaštita dužnika, a o čemu ću više govoriti u nastavku. Izuzeta su potraživanja koja bi bila prihod državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Na ovaj način Vlada Republike Hrvatske odlučila je zaštititi dužnike po osnovi bilo koje vrste zaduženja. Na posljetku direktivom je izmijenjena i Direktiva o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine koja je u našem zakonodavstvu prenesena u Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, te Direktiva o potrošačkim kreditima koja je prenesena u Zakon o potrošačkom kreditiranju. Naime, iako direktiva primarno uređuje servisere i kupce kredita, na razini EU je utvrđeno kako je potrebno izmijeniti i ove dvije navedene direktive kako bi se omogućilo da potrošač, korisnik stambenog ili nenamjenskog kredita prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu dobije sve bitne informacije o samim izmjenama, te kako bi se uvelo razumno restrukturiranje kredita prije eventualnog pokretanja ovršnog postupka. Iskazano podacima sveukupno je na tržištu Republike Hrvatske od 2015. do 2022. prodano otprilike 4,2 milijarde eura potraživanja kreditnih institucija u bruto knjigovodstvenom iznosu. Oko 70% čine krediti nefinancijskih društava, oko 28% krediti pučanstava, a oko 3% krediti ostalih sektora. Većina tržište kupoprodaje i servisiranja potraživanja u Republici Hrvatskoj odnosi se na kupoprodaju i servisiranje potraživanja od neprihodonosnih kredita. U neprihodonosnim kreditima kućanstava u 2022. većinu, dakle 64% čine gotovinski nenamjenski krediti. Stambeni krediti čine 29%, a najmanji udio imaju prekoračenja po transakcijskim računima u iznosu od Prije nego što predstavim Prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja iznijet ću najvažnije novosti koje donose dva izmijenjena zakona, a koji uređuju potrošačko kreditiranje i stambeno potrošačko kreditiranje, a dovest će do povećanja zaštite potrošača u fazi kada do pokretanja ovršnog postupka ili prodaje potraživanja još nije došlo. Drugim riječima cilj je da zbog uvođenja mjera do pokretanja ovršnog postupka ili prodaje potraživanja niti ne dođe. Iako je riječ o dvama različitim zakonima ključne izmjene i dopune su suštinski iste, te ću ih predstaviti zajedno. U prvom dijelu dopunjavaju se prijedlozi oba zakona, te se uvodi obveza kreditnoj instituciji i drugim vjerovnicima da prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu potrošaču pravodobno dostave jasan i sveobuhvatan popis svih izmjena, rokova za njihovu provedbu, te naziv i adresu tijela kojom potrošač može uputiti pritužbu, odnosno prigovor, a sve sa ciljem da potrošač pravodobno dobije informacije o predloženim izmjenama uvjeta ugovora o kreditu. Drugi dio dopune odnosi se na obvezu kreditnoj instituciji da uspostavi procese koji će omogućiti rano prepoznavanje potrošača sa mogućim poteškoćama u plaćanju. Kreditna institucija dužna je organizirati funkciju za praćenje i postupanje sa kreditima potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju i imenovati osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje sa kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju i internim aktom odrediti kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača te uspostaviti i redovito ažurirati politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima. Također dužno je potrošača koji ima poteškoće u plaćanju pisanim putem informirati o aktivnostima koje namjerava poduzeti ili je poduzela u svrhu naplate te predložiti mjere za olakšanje otplate ugovora o kreditu. U važećoj odluci o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenjem postupaka naplate dospjelih, nenaplaćenih obveza i dobrovoljne namjere koji je donijela Hrvatska narodna banka, već ostvaren određeni standard u pogledu zaštite potrošača, korisnika stambenih potrošačkih kredita koji su imali poteškoće u plaćanju, a isti je sada preuzet u prijedlogu Izmjena i dopuna oba zakona, dodatno proširen i propisane su prekršajne odredbe koje nije moguće propisivati u podzakonskom aktu. Tako prijedlozi oba zakona sadrže mjere za olakšavanje otplate kredita koje su kreditna institucija i svi ostali vjerovnici dužni ponuditi potrošaču, a to su pod 1 ukupno ili djelomično refinanciranje ugovora o kreditu ili 2 izmjena prethodnih uvjeta ugovora o kreditu koja između ostalog može uključivati. Pod A produljenje roka otplate, pod B promjenu tipa stambenog potrošačkog kredita. Pod C odgodu plaćanja cijelog ili dijela obroka ili anuiteta za određeno razdoblje ili pod D promjenu kamatne stope te dodatne nove mjere. Pod E ponudu odgode plaćanja, pod F djelomičnu otplatu, pod G konverziju valute ili H djelomičan oprost i konsolidaciju duga. Dakle, u područje potrošačkog kreditiranja uvedene su sve navedene mjere za olakšavanje otplate kredita, dok su u području stambenog potrošačkog kreditiranja već postojeće mjere dopunjene navedenim mjerama koje sam dodatno istaknuo. Navedene mjere kreditne institucije će prema prijedlogu oba zakona biti dužne ponuditi potrošaču ne samo prije pokretanja ovršnog postupka, kako je propisano direktivom Europske unije koje se prenosi u hrvatsko zakonodavstvo, nego i prije prodaje potraživanja po kreditu. Nadalje, propisana je obveza dokumentiranja postupka. Sve faze provedenog postupka i komunikacije s potrošačem, kod poduzimanja mjera olakšavanja otplate kredita, kao i obrazloženja zašto su pojedine mjere olakšanja otplate smatrane prikladnima za potrošačeve individualne okolnosti. U konačnici, izmijenjen je dio zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju koje uređuje promjenu vjerovnika radi usklađenja s prijedlogom zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje tražbina. Prijedlog zakona podijeljen je na nekoliko dijelova. Opći dio, zatim dio koji se odnosi na kupoprodaju neprihodonosnih kredita, dio koji se odnosi na kupoprodaju drugog potraživanja i prekršajne odredbe. Tri su bitna elementa koja su obuhvaćena prijedlogom zakona. Pod 1 pravila ponašanja pri naplati otkupljenih dugova, 2 zaštita potrošača te nadzor nad radom subjekata koji se bave djelatnošću otkupa i servisiranja potraživanja. Pravila ponašanja pri naplati otkupljenih dugova usko su povezana sa samom zaštitom prava potrošača. Prvenstveno u općem dijelu prijedloga zakona uređena su načela kojih se moraju pridržavati svi subjekti koji se bave kupoprodajom i servisiranjem potraživanja prema dužnicima, odnosno kako oni koji se bave kupoprodajom neprihodonosnih kredita tako i oni koji se bave kupoprodajom ostalih potraživanja. To su prije svega načelo ravnopravnosti, načelo poštenog i profesionalnog postupanja prema potrošaču kao i načelo zabrane nepoštene poslovne prakse i neprimjerene komunikacije s potrošačem i drugima. Načela su preuzeta iz Zakona o zaštiti potrošača, a s obzirom na dosadašnje postupanje u poslovanju pojedinih subjekata koji se bave servisiranjem potraživanja, smatrali smo da je od izuzetne važnosti bilo i u ovom prijedlogu zakona raspisati osnovna načela kojih su se isti dužni pridržavati. U slučaju povrede navedenih načela u prijedlogu zakona predviđene su prekršajne odredbe u vidu novčanih kazni u rasponu od 5 tisuća do 70 tisuća eura za pravnu osobu odnosno od 500 do 7,5 tisuća eura za odgovornu osobu pravne osobe. Također u općem dijelu zakona predviđena je i odredba koja se odnosi na zaštitu osobnih podataka u vidu naglašavanja potrebe da se obrada osobnih podataka provodi u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ. Nadalje, novinu u hrvatskom zakonodavstvu predstavlja obavještavanje dužnika o namjeri kupoprodaje potraživanja kao i obveza dostave obavijesti dužniku nakon izvršene kupoprodaje. Obveza obavještavanja dužnika uvedena je zbog nužne potrebe da dužnik u svakom trenutku zna tko mu je vjerovnik te prema komu je dužan izvršiti obvezu naplate svojeg dugovanja. Uz obveznu notifikaciju o namjeri kupoprodaje potraživanja, vjerovnik kreditne institucije ili bilo koji drugi vjerovnik dužan je dužniku dostaviti strukturu duga prema slijedećim stavkama. Glavnica, kamate, naknade i drugi troškovi kao informaciju kako se navedeni iznosi mogu platiti i navođenje namjeravanog datuma kupoprodaje, a koje ne može biti kraće od 30 dana od slanja obavijesti dužniku. Nakon izvršene kupoprodaje, a svakako prije prve naplate duga, ali uvijek kada to sam dužnik zatraži, kupac kredita odnosno osoba koju je isti angažirao za poslove servisiranja potraživanja, dužan je dužnika obavijestiti između ostaloga, o datumu kupoprodaje potraživanja, je li sklopljen ugovor sa serviserom potraživanja ili izvoditeljem usluge servisiranja potraživanja, o kontakt osobi od koje dužnik u svakom trenutku može dobiti informaciju o stanju dugovanja ili izjaviti prigovor na postupanje servisera potraživanje kao i ostale relevantne informacije. Važno je napomenuti da je prijedlogom zakona određeno da dužnik ne može snositi nikakve druge troškove poput primjerice poštarine, troškove izrade obavijesti itd., izuzev dugovanja koje proizlazi iz same strukture duga koja je propisana ovim prijedlogom zakona. U prijedlogu zakona posebna se važnost poklonila komunikaciji između dužnika i servisera potraživanja. Odlučeno je detaljno urediti upravo taj segment postupka, a s obzirom da se radi o jednom od najbitnijih elemenata postupanja u cilju zaštite dostojanstva dužnika. Tako je uređen način i vrijeme komunikacije. Subjekti koji se bave servisiranjem potraživanja, mogu s dužnikom komunicirati prvenstveno ugovorenim načinom komunikacije, a ukoliko isti nije ugovoren, tada je dopušteno komunicirati putem telefona, pismenim putem, znači pošte ili elektronske pošte ili putem SMS poruka. Serviseru potraživanja dopušteno je komunicirati s dužnikom jednom mjesečno i to u vremenu između osam i 20 sati tijekom radnih dana koji su definirani od ponedjeljka do petka. Posebice je zabranjeno kontaktirati dužnika na radnom mjestu ili kontaktirati dužnikova poslodavca osim u slučaju izričitog dopuštenja dužnika. Jednako tako zabranjeno je posjećivati dužnika u njegovom domu bez njegova izričitog pristanka. U slučaju povreda ovih odredaba predviđene su novčane kazne kako za pravnu osobu tako i za odgovorne osobe u pravnoj osobi. Nadalje, prijedlogom zakona zaštita dužnika predviđena je institutom prigovora odnosno pritužbe ukoliko dužnik smatra da mu je povrijeđeno određeno pravo utvrđeno ovim prijedlogom zakona može svoj prigovor podnijeti subjektu koje vrši poslove servisiranja i potraživanja odnosno podnijeti pritužbu HNB-u ili financijskom inspektoratu. Ovakvim uređenjem podnošenja prigovora odnosno pritužbeni dužniku je na dispoziciji podnijeti prigovor o subjektima koji vrše poslove servisiranja potraživanja ili podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu bez čekanja odgovora na prigovor od strane subjekta koje vrši poslove servisiranja potraživanja ukoliko je isti podnesen. Nadzor nad subjektima u okviru ovog prijedloga zakona vrše HNB i financijski inspektorat. inspektorat. HNB vrši nadzor nad subjektima u djelu potraživanja s osnove ugovora o neprihodonosnom kreditu dok financijski inspektorat vrši nadzor nad subjektima u dijelu koji se odnosi na druga potraživanja. U slučaju utvrđenja povrede zakonskih odredbi pokrenut će se prekršajni postupak. HNB se postavlja za jedinstvenu točku komunikacije prema nadležnim tijelima drugih država članica. Važno je napomenuti da kada se radi o servisiranju potraživanja s osnove neprihodonosnog ugovora o kreditu, a gdje je dužnik potrošač poslove servisiranja potraživanja može vršiti isključivo licencirani pružatelj usluge servisiranja kredita. Takav pružatelj usluge prije početka obavljanja poslova mora dobiti odobrenje za rad od HNB. Odobrenje za rad će dobiti samo u slučaju ispunjenja zakonom propisanih uvjeta. Između ostalih uvjeta koji je zainteresirani subjekt dužan zadovoljit potrebno je dokazati da članovi upravljačkog i/ili nadzornog tijela imaju dobar ugled i odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo. Prijedlogom zakona predviđen su i razlozi za ukidanje odobrenja za rad kao i prestanak važenja odobrenja za rad. Između ostalih razloga za ukidanje odobrenja za rad naglašavamo da će odobrenje za rad biti ukinuto ukoliko je nadzorom utvrđena ozbiljna povreda primjenjivih propisa uključujući odredbe proizašle iz predmetnog prijedloga prijedloga zakona kao i u slučaju povrede propisa o zaštiti potrošača. Jedan od zahtijeva direktive vezan je za prekogranično poslovanje subjekata koji se bave servisiranjem ugovora o neprihodonosnom kreditu. Pružatelji usluge servisiranja koji su dobili odobrenja za rad u drugoj državi članici moći će pod istim uvjetima vršiti te poslove i na području RH pri tom poštujući pozitivne propise RH i isto vrijedi i obratno. Znači pružatelji usluge servisiranja koji su dobili odobrenje za rad u RH mogu obavljati te poslove u ostalim članicama EU. Prijedlogom zakona propisane su i prekršajne odredbe, HNB i financijski inspektorat po provedenom nadzoru nad subjektima nadzora imaju ovlasti podnijeti optužni prijedlog u slučaju povreda odredbi ovoga prijedloga zakona. U odnosu na stupanje prijedloga zakona na snagu određeno je da isti stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, ali je sukladno odredbama direktive ostavljen rok zainteresiranim osobama koje žele vršiti poslove pružanja usluge servisiranja kredita da usklade svoje poslovanje sa zakonskim zahtjevima. Odredbe prijedloga zakona će se od dana stupanja na snagu odnositi na sve postupke servisiranja potraživanja koji su u tijeku u trenutku stupanja zakona na snagu. Zaključno, a kako je i prethodno pojašnjeno ovi prijedlozi zakona pridonijet će boljoj zaštiti dužnika prije i nakon kupoprodaje potraživanja te uvesti nadzor nad radom subjekata koji se bave djelatnošću kupoprodaje i servisiranja potraživanja. Dakle, RH ispunit će propisanu obvezu usklađivanja svog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te će omogućiti jačanje pravne sigurnosti u postupcima koji uslijede prije, ali i nakon kupoprodaje potraživanja. Zahvaljujem uvaženim zastupnicima na pozornosti. Imamo ostanite, a zapravo možete otić se vratit na mjesto. Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Vidović Krišto. Gospodine Zoričiću hrvatski građani izloženi su najbrutalnijem Zakonu o ovrsi u EU, isto tako u nijednoj drugoj državi Unije lihvarske agencije nemaju takvu moć i neometano pravo maltretiranja građana kao što to imaju u Hrvatskoj. Ovaj vaš prijedlog zakona služi isključivo za propagandu jer ni sadašnji zakoni lihvarima ne daju pravo maltretirati hrvatske građane, ali ih oni ih ipak maltretiraju. Dakle, vaša Vlada dopušta da lihvari krše Zakon o obveznim odnosima i da krše Europsku uredbu GDPR. Porezna uprava itekako ima znanja da lihvarska agencija zelenaški zarađuju što jest kazneno djelo. Koliko kaznenih prijava je podnijela Porezna uprava protiv lihvarskih agencija? **Zoričić, Davor** Dakle, ovaj paket zakona usmjeren je kao što ste imali prilike čuti na regulaciju rada agencije za naplatu potraživanja, agresivnu politiku komuniciranja, nedovoljno informiranje, sve što smo imali prilike čuti. Što se tiče Ovršnog zakona i Zakona o obveznim odnosima oni nisu dio ovoga paketa zakona.

Vi ste iz Ministarstva financija i vi morate odgovarati na pitanja koja vam postavljam oni jesu iz vašeg resora, koliko kaznenih prijava je podignuto? Pravite se da ne znate da nije u vašoj ingerenciji. Znate, kao što vaš Ured za sprečavanje pranja novca ima primjerice spoznaju o kriminalnom djelovanju lihvarskog DDM Investa partnera Pavla Vujnovca u slučaju Dalekovod, sve to znate, a radite protiv hrvatskih građana,

Poštovani državni tajniče znamo da su kod nas otkup i naplata potraživanja obavljale specijalizirane agencije koje su

nije prije došao u saborsku proceduru i da li mi u roku iz direktive ćemo uspjeti donijeti ovaj zakon. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajnik. **Zoričić, Davor** Hvala na pitanju. Dakle, već punih godinu dana radi se na donošenja ovog paketa zakona. Godinu dana intenzivnog rada je bilo potrebno kako bi se upravo predstavio ovako jedan sveobuhvatan prijedlog koji cjelovito gleda na problem i nudi cjelovita rješenja. Osim što smo ovim prijedlogom zakona prenijeli sve što direktiva predlaže prenosimo i šire reguliran moj rad agencije vezano uz kupoprodaju drugih potraživanja, a mjere koje su spomenute u direktive ovdje našim prijedlogom kao preventivne mjere uvode se i prije same kupoprodaje, a ne samo prije ovrhe. Dakle, mi ćemo stići sve napraviti na vrijeme u roku, a ponudili smo cjelovit prijedlog. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pitanje je vrlo konkretno. Građanin duguje banci sto eura. Taj dug banka proda agenciji za 30 eura. Po koliko će agencija naplaćivati od građanina? Da li isto po sto eura? To je jedno pitanje. I drugo je pitanje što je sa onim potraživanjima agencijama koji neće dobiti odobrenje za rad Hrvatske narodne banke, a i dalje im se nalaze ova potraživanja. Kakav imate za njih zakonsko rješenje, jer nemojmo zaboraviti da brojne agencije su pokazale da imali su nedostatak unutarnjih kontrola i što kod njih koji ne dobiju odobrenje HNB-a šta je sa tim potraživanjima? Hvala lijepo. Vezano uz prvo pitanje, dakle ona agencija ili kupac koja preuzme potraživanje gdje je došlo do kupoprodaje će pokušati naplatiti najveći mogući iznos. To je u domeni njihovih pregovora zapravo sa dužnikom. To je prva stvar. Druga stvar, svi oni koji ne dobiju licencu neće moći nastaviti poslovati, a ti kupci koji neće moći nastaviti poslovati moraju naći nekoga tko će preuzeti ta potraživanja poštujući sve zakonske propise koji se uvode upravo s ciljem kako bi zapravo na tržištu ostali upravo oni koji pardon zadovoljavaju ove stroge propise. Želimo imati uređen sustav. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Uvaženi državni tajniče osobno sam svjedočio dramama nekih ljudi koji pojma nisu imali da je njihov kredit prodan nekom trećem i vrlo nehumanom pristupu i lošoj komunikaciji od strane novih vjerovnika prema njima kao dužnicima. Jesu li u prijedlogu novog zakona ugrađeni alati da se takva praksa onemogući, a da se prema dužniku koji je ionako u nezavidnom položaju ponaša humano i sa poštovanjem. Hvala. Da, apsolutno su ugrađeni takvi alati. Dakle, prije same kupoprodaje najmanje 30 dana mora biti poslana obavijest o namjeri kupoprodaje. Nakon što do kupoprodaje dođe mora se informirati dužnika upravo o tome koliki je iznos duga, tko je novi vjerovnik, kamo može poslati prigovor, pritužbu postoji, mora postojati unutarnji ustroj komunikacije između novog vjerovnika i dužnika. Tako da čak i za ona potraživanja koja su, za koja je kupoprodaja napravljena prije nego što novi Prijedlog zakona stupi na snagu i dalje će vrijediti ova obveza nakon same kupoprodaje o informiranju i o komunikaciji. često se spominje da su dosadašnje agencije za naplatu potraživanja djelovale mimo regulacije nekakvih zakona i mimo zakona. Međutim, one su poslovale po važećim odredbama, pa mi recite kako se to, kakva je bila situacija sa ostalim država i takvim agencijama recimo unutar EU? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. Dakle, kao što smo imali prilike čuti kod nas je i prije uvođenja odnosno prije prijedloga ove nove regulacije to regulirano bilo i Zakonom o potrošačkom kreditiranju, stambenom potrošačkom kreditiranju, Zakonom o zaštiti potrošača kao i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti potrošača. Slične nacionalne specifičnosti bile su prisutne i drugdje. Upravo je intencija ove direktive da se usklade i definicije i način zaštite dužnika i prava na informiranje upravo slično ovome kako mi radimo samo mislimo da smo obuhvatili to puno šire, a upravo s obzirom na pritužbe

nakon što smo i sami ste rekli praktički više od 40 milijardi kuna imali do sada nenaplaćenih potraživanja koja su prodana. Ja bih vas molio da kažete hrvatskim građanima koliko očekujete da će u budućnosti biti tih potraživanja, odnosno koliko danas možete vidjeti u bilancama banaka jer prema saznanjima toga praktički više nema u bilancama banaka. Znači svi problemi koji su bili vi ste pustili da prođu u ovih sedam godina pod regulacijom HNB-a kojeg sada uvodite kao glavnog regulatora je sve to i napravljeno. Moje pitanje, kolega je rekao zašto niste postupili odmah čim je Europa donijela direktivu pa ste rekli da ste više od godinu dana pisali 90 članaka jednog zakona i po 10 članaka izmjena u drugim zakonima. Što mislite o takvom radu? **Zoričić, Davor** Mislim da jednom kad je rat gotov onda sve izgleda jako jednostavno. Dakle, mi smo upravo htjeli postići optimalan balans, optimalnu zaštitu dužnika i omogućiti da sustav funkcionira. Koliko je tzv. MPL-ova ili neprihodonosnih kredita u bilancama banaka zapravo govori o razvoju našeg gospodarstva i financijskog sustava, ne možemo procijeniti kako će se stvari kretati od sada na dalje, ali za kvalitetno uređenje sustava nikad nije kasno i mislimo da je ovo zapravo jako dobar prijedlog zakona. Marko Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče. Pa evo i oporba tvrdi da su bazični, ono, root causes, odnosno glavni uzroci, da je Vladinim mjerama, posebice Vladinim mjerama ih 2018. napravljen velik napredak i to vidimo i po broju onih potrošača koji nisu podmirili dospjele dugove, da ih je 2018. bilo 350 tisuća, a 31. svibnja 2023. 222 Ovo je iskorak, svakako u zaštiti potrošača, ono što mene zanima je kako će biti taj obveza licenciranja i vođenja registra subjekata, na koji način sa tim licenciramo osiguravamo da subjekti neće dakle agresivno se reklamirati građanima i imamo isto tako tu želju da građanima pomognemo i štitimo građane, pa na koji način će taj sustav licenciranja izgledati? **Zoričić, Davor** Sustav licenciranja, prije svega, vezano uz neprihodovnosne kredite, znači uz kupoprodaju onih potraživanja koja izlaze iz sustava kreditnih institucija, upravo jedan od ključnih prigovora je, osim informiranja, agresivne komunikacije prema dužniku, bio je i taj da nema nikakve regulacije i da u raznim agencijama, zapravo u upravi sjede osobe sumnjivog ugleda, upitne časti, možda i morala i to se sve sada regulira jednako kao i za kreditne institucije. Dakle HNB će provesti licenciranje, uvjeti koji su propisani su zapravo vrlo, vrlo slični onome što se provodi za kreditne institucije upravo kako bi se osigurao kvalitetan rad agencija o kojima govorim. **Reiner, Željko Hvala vam lijepa. Poštovani g. državni tajniče, da, naravno, svima je jasno da su se agencije pojavile u trenutku, odnosno u prostoru između dužnika i onoga kojeg možemo nazvati vjerovnikom, bila to banka, neki telekom ili neka komunalna ustanova koja pruža određene usluge. To u principu nema nikakvih problema, samo treba, naravno, regulirati, vidimo da ovdje imamo i direktivu i uredbu sukladno kojima ćemo mi promijeniti naše nacionalno zakonodavstvo, no u raspravi sa zainteresiranom javnošću primijetio sam jedan vrlo zanimljiv prijedlog, da se kroz fond, ne navodi se koji fond ili Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, osigura linija za otkup potraživanja dužnika od agencije uz normalne uvjete i dodatne garancije. Možda nije loša ideja pa vas lijepo molim komentar. Hvala. **Zoričić, Davor** Hvala na pitanju i hvala što ste nam skrenuli pažnju na takav prijedlog ili ideju. Svakako nam možete uputiti da vidimo, znači do sada za tako nešto osobno nisam čuo, sve vezano uz takve fondove, samo ima i potencijalno jedno ograničenje, a to je da se onda svi prepustimo takvom jednom fondu i možda platimo manje, dakle što je zapravo problem moralnog hazarda, a to ovaj, svakako treba izbjeći.

prelaska na euro kojega ste odradili, napravili jedan kvalitetan prijedlog zakona kojim bi zaštitili i vjerovnike i potrošače kod naplate dugovanja. Na moje pitanje kako je do sada regulirana bila naplata potraživanja preko agencija, već ste odgovorili zastupnici Perić, a ja bih vas zamolio za jedno pitanje. U momentu kada agencija ne uspije postići dogovor sa dužnikom i dolazi do prodaje založnog prava na imovinu kod stambenom potrošačkog kreditiranja, na koji način agencija je dužna to provesti, kome ona prodaje taj zalog, tu nekretninu koju je dužnik digao na kredit. (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Zoričić, Davor** Dakle prijedlogom paketa zakona najprije smo uveli obvezu nuđenja mjera za olakšanje otplate prije nego što do kupoprodaje i dođe. Nakon toga, agencije i oni koji su kupili potraživanja isto tako, ako žele komunicirati češće od jednom mjesečno sa dužnikom, trebaju nuditi mjere, isto, za olakšanje otplate. Dakle, prvo, svima je u interesu da do kupoprodaje ne dođe i to je još istaknuto ovim Zakonom, drugo, interes bi bio i da do ovrhe ne dođe. Jednom kad ovrha dođe, a vezano uz vaše pitanje, vrijedi Ovršni zakon, a on je izvan domene ovog paketa zakona. **Reiner, Hvala gospodine predsjedavajući. mi danas počinjemo proces ozakonjenja jedne katastrofalne, jedne pogubne prakse koja u Hrvatskoj traje 15 godina, bolje bi bilo reći koja hara i harači Hrvatskom, k'o kuga i kolera, k'o Huni i Avari, nekada je, koji su na ove prostore došli i prošli prije Hrvata, dakle ovim toleriranjem ovakvog ponašanja, Hrvatskoj je načinjena velika šteta, ovo je veliko moralno posrnuće hrvatske države. Vi ne znate da ovdje nisu izgubili pojedinci nešto što nisu plaćali mobitele, što nisu plaćali telefone, itd., nego je gubljena imovina stjecana tokom 5 stotina godina. Jeste li vi, ona koja je išla iz generacije u generaciju, jeste li pogledali štetu koju je ovaj skandal nanio hrvatskom narodu i hrvatskoj državi jer hrvatska država će morati jednoga dana povesti računa o nekim žrtvama terora ovih agencija, kao i žrtvama … .../Upadica: Hvala./... … poplave, potresa,

što smo već do sada istaknuli, do sada je rad agencija bio reguliran, sada će biti reguliran sveobuhvatno i puno strože i ono što želimo istaknuti, da jednom kad su iscrpljene sve preventivne mjere, jednom kad su iscrpljene mjere i nakon postupka kupoprodaje, dakle odnosno kad već dođe do kupoprodaje onda moramo zadovoljiti i temeljno pravo vjerovnika, a to je da ako je iscrpio sve mogućnosti, a kupac za potraživanje postoji da onda to pravo regulira naravno uzimajući u obzir da dužnik ne smije doć u nepovoljniji položaj jednom kad se kupoprodaja obavi, a onda vrijedi i sve dalje što sam rekao vezano uz zaštitu nakon kupoprodaje. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo prvo osjećam potrebu da pohvalim, da kažem da konačno evo pred saborom je i ovaj zakonski prijedlog. Kad god smo u zadnjih ne znam godinu dvije raspravljali zakone iz domene kreditnih institucija uvijek je, uvijek je bila primjedba sa one strane sabornice zašto se ovo konačno ne regulira, tak da evo i ja sam zadovoljan što imamo priliku evo pred nama u prvom čitanju ovako nešto danas raspraviti. Agencije, ako sam dobro shvatio, u novom prijedlogu zakona agencije se sada zovu pružatelji usluga servisiranja kredita i to je okej, oni će morat dobiti suglasnost za rad od HNB-a i njih će se nadzirati. Al tu se spominju i izvoditelji usluga servisiranja kredita ako sam shvatio, oni će pojedine te usluge izvršavati. E sad, ko su to, jesu to opet nekakve pod navodnicima agencije kakve danas poznajemo ili su to neke specijalizirane firme koje ne znam call centri i studenti koji će dostavljati nekakve obavijesti i da li izvoditelji usluga servisiranja isto moraju proći postupak licenciranja pred HNB-om, tko su oni u tom cijelom sustavu? **Reiner, Željko Hvala na pitanju, dakle izvoditelji usluga servisiranja su pravne osobe kojima se može povjeriti dio poslova koje obavljaju serviseri, ali za njihov rad iako neće biti licencirani u potpunosti odgovara serviser koji je licenciran. Dakle u slučaju da u tom dijelu svojih usluga povrijedi bilo koje od ovih načela i svega što je propisano, licencirani serviser odgovara i snosi kaznu. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tajniče, puno smo od vas čuli o humanizmu i etici, govorite da će sadašnje agencije koje su bile nemoralne postati pružatelji pružatelji usluga servisiranja kredita, takvi eufemizmi me podsjećaju, moram vam to reći, na ono da se plinsku komoru naziva pružateljem usluga determiniranja života jel, mislim nije potrebno, to su agencije za naplatu usluga, govorite o tome da će se sada na humaniji način to rješavati itd.. Konkretno pitanje, ove kozmetičke izmjene koje donosite sigurno neće ljudima pomoći, jeste li razmišljali o tome što upozorava dobar dio oporbe da se mijenja Zakon o obveznim odnosima, da se najprije plaća glavnica, a onda se plaćaju kamate, neki ljudi 15.g. plaćaju kamate, a vjerovnik ima pravo na kamate bez obzira što mu nije nikakva šteta učinjena, a uglavnom je riječ o kreditima za osnovne, temeljne životne potrebe. Dakle vezano uz vaše pitanje, kao prvo ja mislim da je iz svega već dosada izrečenog jasno da ove mjere nisu kozmetičke. Drugo, ne govorimo o humanizmu, govorimo o profesionalnom ponašanju, načelima ravnopravnosti, profesionalnog, poštenog ponašanja, komuniciranja sa dužnikom i to je sve dio ovoga paketa zakona. I ovaj naziv koji spominjete vezano uz agencije, dakle preuzet je iz direktive i ono što je jako bitno je dakle ko uspije ovo zadovoljiti morat će se dakle profesionalno i pošteno ponašati i to je smisao donošenja ovog zakona. Vezano uz Zakon o obveznim odnosima ili Ovršni zakon oni su u ingerenciji Ministarstva pravosuđa i uprave i nisu dio paketa ovoga zakona. Zastupnica Peović, ne, neće odustajete? Hvala. Poštovana zastupnica Benčić ima repliku. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, nekoliko puta ste ovdje rekli da je i dosada rad agencija bio reguliran, 3.g. mi ovdje ističemo slučajeve kršenja osnovnih ljudskih prava naših građana od strane tih agencija. Pa ako su one dosada bile regulirane i ako dužnik i dosada nije smio doći u nepovoljniji položaj dajte nam molim vas recite koliko postupaka je u Hrvatskoj pokrenuto protiv Agencija za naplatu potraživanja zbog kršenja prava građana i dovođenja u nepovoljniji položaj, koliko postupaka je pokrenuto protiv banaka koje su solidarno odgovorne sa Agencijama za naplatu potraživanja da dužnik ne dođe u teži položaj nego što je bio? I recite nam koliko ste postupaka vi kao Ministarstvo financija pokrenuli za utvrđivanje mogućeg pranja novca preko Agencija za naplatu potraživanja ako je i dosada sve bilo tako regulirano? Dakle ne kažemo da je sve dosada bilo ovako regulirano jer onda ne bi bilo potrebe za donošenjem ovoga paketa zakona, samo kažemo da je bilo regulirano. Vezano uz podatke, koje ste, za koje ste postavili pitanje, nemam ih sad pred sobom, ali svaki put kad se prekrši bilo trenutno važeća regulativa, bilo ova koja, koju predlažemo i za koju se nadamo da će bit donesena itekako svaki put treba pokrenut postupak pred sudom kad bilo banke, bilo agencija ogriješe se o zakon.

jer ne postoje efikasni pravni lijekovi za, za te, za, za, za te situacije u Hrvatskoj i vi to znate. Nekoliko puta su ljudi, ne nekoliko puta, mnogo ljudi je Ministarstvo financija tražilo pomoć u takvim slučajevima, pa ste se proglašavali nenadležnima, HNB se proglašavao nenadležnima, nije postojao pravni lijek, razumijete? To nije bila povreda poslovnika već replika, pa vam moram dat opomenu. Poštovani zastupnik Pavić, Željko Pavić. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani državni tajniče, već smo konstatirali da zakoni kasne otprilike nekih 7.g. s obzirom da su naši građani već bili u nepovoljnom položaju proteklih 7.g.. Imamo za vas jedno pitanje vezano za podatke odnosno za predaju podataka, osobnih podataka. Naime, prije stupanja na snagu GDPR-a bio je na snazi Zakon o zaštiti osobnih podataka koji je propisao da mora se voditi zbirka osobnih podataka, mora biti voditelj te zbirke, moraju biti sve ostale osobe

trgovačkih društava odnosno agencija prijavili, koliko je njih platilo kaznu zbog toga što su imali zbirke osobnih podataka i kako sad mislite da će banke razmjenjivati osobne podatke bez privole klijenata sa agencijama koje bi trebale nakon toga od njih tražiti potraživanje. **Reiner, Željko Dakle, prema prijedlogu u paketu zakona mora se poštivati temeljem Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o provedbi Uredbe o općoj zaštiti podataka. Propisane su u ovom prijedlogu zakona sad i novčane kazne. Isto tako propisano je da se što se podataka tiče smije prenijeti samo osnovne podatke o dužniku kao i sve ono što je dostupno iz javnih registara. Što se svih kazni tiče, AZUP je zadužen za kažnjavanje i provedbu zakona vezano uz GDPR, a ovdje postoji mogućnost da se i dodatno kazni kao što postoji mogućnost i da se nekome oduzme licenca ako nadzorno tijelo to (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Nije zadatak resornog ministarstva niti je zadatak Vlade niti je zadatak Hrvatskog sabora da samo prepisuje direktive sa razine Europske unije i da ih transponira u nacionalno zakonodavstvo jer RH nije ispostava nego je suverena država. Drugim riječima, zadatak je bio Vlade da pored prilagođavanja svog pravnog sustava nekim pravilima koja vrijede na razini Europske unije riješi problem svojih građana. I taj problem još uvijek nije riješen. Nije riješen na dvije razine. Ono što je potrebno da se olakša položaj dužnika je promjena redoslijeda naplate potraživanja. Dakle, da se prvo otplaćuje glavnica, pa kamate pa troškovi postupka. Dakle obrnuto od postojećeg redoslijeda kako u ovom zakonu, a tako i u Zakonu o obveznim odnosima, a drugi problem je provjera od kud Agencijama za naplatu potraživanja temeljni kapital i još više otkud im kapital za otkup potraživanja. To niste riješili. E tek kad to riješite vi ćete zapravo doći u situaciju da zaštite građane. Dakle, vezano uz redoslijed otplate duga, za to je zadužen Zakon o obveznim odnosima, dakle koji nije dio paketa ovoga zakona. Vezano za temeljni kapital, ne postoje odredbe da se provjerava odakle temeljni kapital kao što je i općenito za trgovačka društva. Dakle, da ne postoje. **Reiner, Željko Oprostite povredu Poslovnika digla je zastupnica Peović. U čemu je povrijeđen Poslovnik. To znate da je treća vam …/Upadica: A treća je meni./… Odustajete znači. Dobro. Poštovana zastupnica Puljak, ipak ima repliku. Evo poštovani, kako je su već sva pitanja postavljena, da se ne ponavljam, isto nisam čula odgovor na pitanje kolege Lalovca kad vas je pitao, kad kreditna institucija ima dug, odnosno potrošač ima dug 100 eura to se proda agenciji za 30, je li ona naplaćuje onda od dužnika ponovno 100 eura ili ima neki limit, dakle koliko naplaćuje? Ili 150, evo. Hvala. Dakle, vezano uz kupoprodaju potraživanja, ne prodaje se i nije intencija da se prodaje pojedinačni, pojedinačno potraživanje nego se obično prodaje paket s obzirom da je riječ kao što smo već danas i objašnjavali dakle o situaciji u kojoj su iscrpljene i ove mjere da uopće do kupoprodaje ne dođe. Dakle, sasvim sigurno će ona institucija prodavatelj koji prodaje potraživanje koje je problematično, prodati potraživanje uz određeni značajan diskont u odnosu na nominalni iznos. Onaj tko to kupi kao kupac može očekivati da će negdje naplatiti više od iznosa po kojem je prodano, negdje manje. Znači on će pogledati prosjek koji će naplatiti da bi mu se sve skupa isplatilo. To u prosjeku mora biti više od cijene po kojoj je kupio. Kako će pojedinačno ispasti odnos novog vjerovnika i dužnika znači ovisi o svakom pojedinačnom slučaju. Bitno je da je dužnik zaštićen, da je informiran, da nema agresivne komunikacije prema njemu. Sada žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Onda idemo na raspravu, koju otvaram pa će prvi u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima. Pred nama je danas jedna direktiva, znači jedan novi zakon i dva zakona koja se nadopunjuju s tom direktivom. I kaže predstavnik vlasti, ovo je zbog dužnika. Odmah minus. Odmah ispravak netočnog navoda kako je nekad ovdje bilo u saboru. Direktiva se donosi na razini Europske unije u korist banaka. To je valjda i vama jasno, jel žele razviti tržište sekundarnog duga. Samo ga žele i regulirati. Znači cilj ove direktive nije zaštita potrošača u onome smislu gdje potrošači očekuju zaštitu nego da banke mogu očistiti svoje portfelje, loše plasmane, da se ne bi morali dodatno dokapitalizirati jel to iziskuje dodatni trošak za bankarstvo. Znači cilj banaka je da što prije prodaju potraživanja i da je oni spuste na nekakvu razinu 4 do 5% kako bi mogli stvoriti dodatne uvjete za daljnje financiranje gospodarstva. Znači ovdje nema semantike, nema nekakvih osjećaja, jel. Ovdje komisija traži da banke brzo čiste svoje portfelje da bi mogle u budućnosti ponovno bile sposobne financirati. Znači to je činjenica, razvoj sekundarnog tržišta duga, to je glavni cilj direktive. Zašto vam to govorim? Zato što ste vi ovdje rekli, a ja sam vas pitao, ako je dug 100 eura ako je dug 100 eura ona ga proda za 30 eura, građanin ne da će vratiti ovih 100 eura nego ste sami rekli po pojedinom slučaju može vratit i više. E ja znam da vi dolazite sa Ekonomskog fakulteta onda mi objasnite kako je to zaštita dužnika. Nikakva to nije zaštita dužnika u onome segmentu gdje potrošač želi zaštitu. Zašto ću vam to reći? I sad ću vam pokazati podatke koje vi niste ovdje naveli, a radi se o tržištu duga koji je već sedam, osam godina i kada je g. Miro Totgergeli mene osobno prozvao znači lagao je da za vrijeme mog mandata bilo najviše prodanih potraživanja, ja nisam htio krenit na osobnu razinu i govorit kojih kada je bilo najviše prodano, al budući sa me prozvao ovako ću vam reć. 2015.g. kada sam ja bio zadnji mandat, mandat ministra 2,8 milijardi kuna je bilo prodanih potraživanja, 2016. 6 milijardi kuna, 2017.g. 8,4 milijarde kuna, 2018. 5,4 milijarde, 2019. 4,2 milijarde pa tako da kažete kolegi kada to objašnjava, kada osobno se proziva da onda prozove ministra Marića. Al ja sam rekao da ovo nije domena ministra financija, al sam pokušao obraniti ministra Marića tada, sam rekao da nije to domena ministara financija u ovome dijelu. Onda se događa 2020. milijarda, 2021. 2,3 milijarde i 2022. 1,1 milijardu. I onda kada je pitao kolega Brumnića to mu niste odgovorili kako je sada tržište toga duga. Ne tržište duga ovoga što će se banke prodaju u potpunosti nestaje. Znate zašto? Zato kada je ono je bilo u vrhuncu 2016., '17. kada sam i odgovorio kolegi Totergeliu kada je samo u dvije godine bilo 15 milijardi u dvije godine 15 milijardi duga. Ove godine vam je milijardu duga. A da vam kažem kolko je u ovih prvih šest mjeseci kao što državni tajnik nije to znao reći, u pravih šest mjeseci vam je duga prodano 168 milijuna kuna odnosno 22 milijuna eura. Što to znači? I to su potvrdili iz HNB-a su potvrdili da je donošenje ovakvog zakona trenutno da će ići u korist, da nema više toga šta će prodati, da sve što je prodano prodano. Kada bi se zbrojilo samo u ovome ovdje mandatu oko 30-ak milijardi samo bankarskog duga je na tržištu, znači samo bankarsko, znači bez duga tele… operatera i ovih drugih ovo je samo bankarski dug iz njihovih bilanci, tako da tržište i ovo vam samo pokazuje da u prvih šest mjeseci ove godine je samo 10% što je bila prošla godina što znači potpuno se zatvara banke ovaj dio više tržišta duga ne prodaju, ne prodaju. A mi sad zakon donosimo sedam godina poslije kada je već na tržištu kada je 2016., '17. 15 milijardi prodano, to su podaci HNB-a to ovo to ovo što državni tajnik nije znao iznijeti tu, pa govore da se brane dužnici. Dužnici da su se htjeli branit trebali su se branit 2017. i '18. kada je bilo najbolje tržište duga, cvjetalo je. A sad da vam kažem ovih 31,5 milijardu kuna koje su banke prodale agencijama za kolko su ih prodale. Prodale su ih prema podacima HNB-a za 10,8 milijardi kuna što znači da su ih poštovani državni tajniče prodali za 34%, za 34% su prodali taj dug agencijama za jednu trećinu su prodali. I neka su prodali to je njihovo poslovanje i mi tu ne ulazimo po kolko će neko kupiti, po kolko će neko prodati, al nam je sporno u ovome dijelu da ne postoji ograničenje s druge strane po kolko kojem iznosu agencije dalje moraju prodavati tom istom kupcu. I ajmo biti potpuno iskreni, banke da su su trebale odnosno to je ono što vi nazivate moralni hazard, pa nisu htjele prodati direktno tome dužniku za jednu trećinu nego su našli agenciju i onda mi sad recite u kojem je to povoljnijem položaju taj dužnik u u kojem je on to polož… sada zato što će ga nazvati jedanput tjedno za vrijeme radnog dana od osam do osam. To je ta povoljnost što Vlada nudi da će vas nazvati, ne može vas više nazvati za vrijeme radnog vremena, ne može vam nazvati više poslodavca nego će vas nazvati od osam do osam, evo to je ta povoljnost koju ovi sad očekuju koju ste btw rekli da to postoji i u postojećim zakonima. Znate koja je druga povoljnost ono što će stvarno ti dužnici dobiti? Da će im napokon neko isprintati i poslati koliko su dužni. Zamislite koja povoljnost? Ma idealno. Pa ja se ježim ove povoljnosti što će hrvatski građani dobiti nakon sedam godina lihvarenja. To je povoljnost koju vi njima nudite, povoljnost da će mu neko isprintat i reć gledaj ti si dužan glavnicu toliko, dužan si zatezne kamate, dužan si ovo, dužan si ono i dobit ćeš na jednom listu papira. Zamislite povoljnost, obavijestit obavijestit će vas 30 dana prije nego što to proda i obavijestit će vas s druge strane kada je netko tko kupio, zamislite oduševljenja tog dužnika, oduševljenja dužnika koje je on sad dobio ovim zakonom i moće ga zvati jedanput tjed… odnosno mjesečno, to su povoljnosti iz cijele ove priče o ovim direktivama. Kada govorimo o ograničavanju i lihvarenju odnosno zaradi na tuđoj muci, pogledajte sam zakon što smo donijeli 2014.g. Zakon o potrošačkom kreditiranju i stambenom kreditiranju, ako se želite zaštiti dužnika, ako želite ga zaštiti pravno znate šta piše u čl. 11., 11.b, 11.c vezano kako se štite dužnici, ne samo onako kako smo štitili kroz švicarski franak, pogledajte i pročitajte taj članak javno, kaže kako smije rasti kamatna stopa, „Prosječna ponderirana kamatna stopa uvećana za jednu trećinu“, znate šta to znači, ako je danas prosječna kamatna stopa 3% na stambene kredite što znači da vam nova kamatna stopa ne može preći više od 4% sa 3 na 4%. Znate koliko je Euribor narastao u ovih dvije godine? Znate kolko je Euribor narastao? 3,5% 4% je narastao. Znači da nije bilo te odredbe o zaštiti dužnika, znači kamate građana ne bi bile 3% nego računajući Euribor bile bi 7%. Tako se štite dužnici. Vi da ste ovdje htjeli zaštititi dužnike, znate šta ste trebali napraviti? Može, možete to prodati za 30%, ali postoji ograničenje na kojem vi to dalje možete od samog dužnika tražiti. Pa šta im nije dosta 100% zarada, je li? Šta nije tim lihvarima dosta, ako su kupili za jednu trećinu, šta im nije dosta 60, šta nije 100% .../nerazumljivo/..., ne, oni žele 300%. Pa tu napravite .../nerazumljivo/... ja ću reći, skidam kapu, napravili ste u korist dužnika. Napravili ste u korist dužnika jer ako znate da su 31,5 milijardu kupili za 10 milijardi i podatke ima HNB, znači keš princip, ja ne vidim razloga da država kaže, gle, gle, ljudi moji, svaka čast, ne želimo, kao što ste vi rekli, da idemo u moralni hazard, ali gledajte, ako ograničavate marže trgovcima, odnosno danas se ograničava cijena električne energije, ograničava se sve moguće i pokušavate dovesti red na tržište, zašto nećete reći istim tim agencijama, zaradili ste i neka ste zaradili na ovome dijelu, ali brate mili, ne možete toliko, toliko, uvedimo ograničenje i za njih, je li? Jer, gledajte, ako se u državu unese 10,5 milijardi kuna u temeljni kapital i državni tajnik ovdje javno kaže, kaže, nema obveze za provjere temeljnog kapitala kojeg su unijeli. Ma bravo, a ja sad kažem svima vama, pojedincima u Saboru, odite na banku, odite na banku, uplatite 10 tisuća tisuća eura, svi saborski zastupnici, odite. Znate šta će vas tražiti? Lampica se pali u Ministarstvu financija i kaže, možebitno pranje novca. Možebitno pranje novca, još ste političar, bravo i onda ćete dobiti, znate koje ispise, je li? Kaže, stanite malo sa strane, stanice, gospodine sa strane, je li, i onda ćemo vas provjeravati odakle vam je taj novac i još, ako nije upisan u ovu imovinsku karticu, politička je gotova gotova karijera. Netko unese 10,8 milijardi kuna i državni tajnik hladnokrvno kaže, nema provjere temeljnog kapitala. Pa pazite, da vam je netko donio 10 zarez milijardi kuna u investicije, u državu, je li, da je netko donio iz Europe i rekao, želim greenfield investiciju u Hrvatskoj, da otvorim radna mjesta, da želimo da otvorimo radna mjesta, da se proizvodi, da se proizvodi u Hrvatskoj, je li, pa bih ja rekao, okej, nećete ga kontrolirati, otvara radna mjesta, stvara dodanu vrijednost u društvu, itd., kakva je dodana vrijednost ovih koji rade u ovome? Kakva je to doprinos društvu? Je li ovo doprinos društvu? Svaki danas poduzetnik, postoji društveno odgovorno poslovanje, svakome se .../nerazumljivo/..., Vladi se cjepidlači svaku mjeru koju donese, poduzetnicima i svako se danas govori o društveno odgovornom poslovanju. Ali Ali kada govorimo o ovome dijelu da vi njih štitite, na taj način da će ga netko jedanput pozvati, je li, da vidite koliko, onda vidite zapravo da smo potpuno kapitulirali ako želimo usvajati ovakve zakone i do drugog čitanja, ozbiljno razmislite da kada već oni, a znate da pod kojim otkupljuju, stavite im neki limit, stavite im neku granicu, dogovorit ćemo se, ovo je rasprava ovdje u Saboru, tada ćete reći, građani, e sad smo zabranili da vas netko lihvari, gospodo, je li? Mi ćemo vas podržati, a svatko onaj koji je donio kapital, 10 i po' milijardi kuna, recite da će ga provjeriti Porezna uprava, je li? Pa neka, ako provjerava svakog nas saborskog zastupnika, svakog ponaosob provjerava zastupnika, ja ne vidim razloga da se provjeri i onoga tko će se baviti otkupom duga, otkupom nečije nesreće, je li? Jer svako u ovome društvu želi plaćati svoje dugove? je, zašto je zapao u taj, u tu problem? Ili se dogodio švicarski franak, ili se dogodio nagli rast kamatnih stopa ili su ljudi izgubili posao ili im se dogodila neka nesreća u obitelji, znači nitko nije zapao u dugove svojom voljom i zato država treba pokazati više senzibiliteta kod donošenja ovakvih zakona i zato ih tu ograničite i zato tu nema tržišta i zbog ovoga nema tržišta, zbog ovoga je isključiva nadležnost države da to kontrolira tako strogo, tako strogo da je strože nego bilo šta drugo jer država je tu kada govorite da štitite građane, e onda na taj način ih i pokažite, da imate zakonsku regulativu i da ćete ju na taj način i štititi. Pa ako ne žele, hvala Bogu, nek ide negdje drugdje gdje mogu, gdje mogu prolaziti takve kontrole, je li? Znači imate zakonsku i nemojte nam se smijati, jedanput tjedno da ga netko nazove i da je to njegova zaštita. Zaštitite ga u onome, je li, zaštitite ga u onome gdje on stvarno očekuje određenu zaštitu. Tako da ćemo vas u tom kontekstu i podržati, hvala lijepo. Povrijeđen sam. Povrijeđen je zdrav razum, a i centar za ravnotežu. Nakon ovako površnog, diletantskog istupa predstavnika Ministarstva financija, pojavi se briljantan g. Boris Lalovac i održi jedan fenomenalan sveobuhvatan govor. I sad mi treba malo vremena da sebi dođem. **Reiner, Željko (HDZ)** Dođite sebi dok dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Brumnić će govoriti u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Ja ću krenuti s nečime što ćete se možda svi prisjetiti, prije će, kad posudite od banke 100 tisuća eura, onda je to vaš problem, a kad od banke posudite 10 milijuna eura, onda je to problem banke. E tako isto i ovo. Ja sam jučer na odboru rekao, ovaj Zakon se donosi radi banaka. Ovaj Zakon se ne donosi radi građana i kolega Lalovac je danas prije mene sada potpuno jasno obrazložio zašto se donosi radi banaka. saborskoj dvorani donijeli zakon o sekuritizaciji, ono što Europa želi Europa želi stabilne banke. Ono što ministarstvo financija želi, želi preslikati ono što Europa želi, ali želi nekome omogućiti zaradu jer o ovom problemu 7 godina Ministarstvo financija zna sve. Ministarstvo financija u tih 7 godina nije maklo malim prstom, ne bi li nešto promijenilo. Donosi danas zakon, ja sam jasno postavio pitanje. Nakon 40 milijardi kuna preuzetih od banaka plus ovi ostali, koliko je ostalo? Ostalo je manje, ostalo je par stotina miliona. Banke se više s time neće uopće baviti. Slijedećih 7-8 godina vrlo vjerojatno neće bit nikakvih većih problema sa naplatom potraživanja, sa naplatom kredita jer je ova inflacija napravila i nešto dobro. Nešto su rasle plaće, a krediti građanima koji su ih uzeli su ostali isti. I to je ono što je išlo na ruku građanima, a išlo je realno i bankama neće imati problema sa naplatom. I onda danas ovdje državni tajnik kaže imat ćemo nadzor HNB-a i Ministarstva financija. Kojeg HNB-a? Onog HNB-a čiji je djelatnik kupi kuću za koji kredit je odobrio da ga se proda agenciji za naplatu potraživanja. Tog HNB-a. Tog HNB-a koji je i danas imao uvid u sve to i koji je sve to mogao regulirati, spriječiti ili pokrenuti postupak da se i krene u drugom smjeru. Tog HNB-a. Ili ćemo imati nadzor Ministarstva financija. To je ovog istog Ministarstva financija koje ovdje za ovom govornicom kaže, za 10 milijardi kuna koje ste unijeli u ovu zemlju nitko vas ne pita porijeklo novca. Ja sam htio dići povredu Poslovnika pa sam si izgledao malo glupavo, na koji način netko može uopće reći da je to glupo. djelatnik Ministarstva financija kaže da unesete u temeljni kapital društva 10 milijardi, da vas nitko ne pita odakle vam. A što onda pitate? Kad čovjek ode kupiti auto onda ga pitate od kud mu novci, taj auto koji je šta 10, 15, 20 tisuća eura. I onda kažu neprihodovni krediti. Plaćeni 30% preostale vrijednosti. Banke su nešto naplatile. Ono što nitko nije rekao da je na tim kreditima postojao zalog na imovini koji je u pravilu bio 50% veći od osnovnog kredita. I da taj zalog na imovini prelazi na upravljanje ovima koji su otkupili potraživanje. Da se oni danas s time igraju. To znači posudili ste 100, vratili ste recimo 30, danas ste dužni 70. Banka to proda agenciji za naplatu potraživanja, čuli smo po 30%, to znači za 21, ali zalog na nekretnini koja je u startu bila 150 da bi dobili 100 kredita i dalje ostaje. Pa vas ja pitam državni tajniče, kolika je zarada onih koji se time igraju? Ako dobe nešto vrijednost 150 za 21. E to je ono što vi želite u ovom trenutku pomoći hrvatskim građanima. A sad ajmo još malo. Ovaj zakon se ne odnosi samo na građane. Ovaj zakon se odnosi i na građane i na poduzeća. Bez da je netko pokušao razgraničiti te dvije stvari, što bi bilo potpuno logično. Ova dva zakona koja mijenjamo, mijenjamo zakon o stambenom kreditiranju i o potrošačkom. Kod stambenog kreditiranja, upravo sam rekao koliku imovinu agencije preuzimaju, za koliko novaca. I umjesto da je država donijela stambenu politiku i omogućila građanima da žive u ovoj zemlji sa kvalitetnom stambenom politikom, ne ona ih tjera upravo da kupuju nekretnine koje onda u slučaju krize ne mogu platiti pa potpadaju ovakvim agencijama. I druga stvar potrošački krediti. Ja sam jučer jasno na Odboru postavio pitanje nepoštene trgovačke prakse. Koliko vas je vidjelo nekoga tko je uletio u onu priču nabave mobitela, ovoga onoga, povoljno itd., a da u stvari građanin nije znao koliko će u konačnici morati platiti. Kad vam netko kaže da ćete dobiti I phone, ne znam 11, 12, 13, šta je danas za 500, 600 kuna mjesečno, možda se to nekome čini prihvatljivo, ali kada mu kažete da će to plaćati slijedećih 36 mjeseci odnosno 3 godine, plus nekakva tarifa, pa ne možeš iz toga izić, onda vam ja postavim pitanje da li je netko prevario tog građanina. I o tome nitko ne razmišlja. Ova naplata potraživanja koju ćemo mi danas dobiti licenciranu će u stvari služiti upravo ovakvoj nepoštenoj trgovačkog praksi ne bi li proizvode prodala, nešto naplatila i budimo svjesni da je ruc na takvim stvarima vrlo velik. I telekomi će imati svoj interes prodati 5 takvih mobitela, 3 će se plaćati redovno, a ova 2 kroz naplatu potraživanja pa šta bude. Tako da ovaj zakon donošen u ovo vrijeme ima samo dva cilja. Jedan cilj je PR ove Vlade da kaže da nešto radi i da rješava problem koji u stvari više nije problem. Jer ovaj zakon se suštinski ne odnosi na one čiji su krediti prodani. Znači to ne reguliramo, taj dio će bit jedino reguliran da nakon što su ih sada, 5, 6 godina mučili, sad će ih smjeti kontaktirat samo jedanput mjesečno. I ništa drugo. Ovaj zakon se odnosi samo na one buduće, a rekli smo sad da tih budućih više nema jer je sve počišćeno iz bilanaca banaka. Tako da ja moram priznat ne mogu razumjeti državnog tajnika koji je ovdje izišao za govornicu i pokušao objasniti nešto što je svakom građaninu ove zemlje jasno da da problem nije riješen, da se građanima de facto nije izišlo u susret. Ono što bi bilo logično je da ukoliko netko pokuša prodat vaš dug da taj dug prvo pokuša prodat vama po istoj cijeni

Za građane ove zemlje ne radite i to je ono što je žalosno. Tako da od svega ovog transparentnog, ja ću postavit još jedno pitanje. Govorite o jednakosti. Kako može jedan građanin biti jednak sa bankom kada ta banka prije nego što vam izda kredit ima uvid u sve vaše financije preko onog HROK. Znači banka zna kome izdaje kredit. Znači nismo jednaki na tržištu. Tako da ovaj zakon da je bio donešen prije 7 godina on bi imao nekakvog smisla. Ovaj zakon ovakav kakav se danas donosi realno neće pomoć skoro nikome i ja bi pozvao Ministarstvo financija da razmisli o prijedlozima toga da limitiranja prodajne cijene i načina na koji bi se ponudilo građanima pod istim uvjetima otkup tog svog duga, jer kažete omogućava im se refinanciranje. Ako će im banka omogućiti refinanciranje onda je logično da im ta banka koja je bila svjesna kome daje kredit i koja je bila svjesna toga da li će ga taj građanin moć ili ne moći vraćat jednostavno otkupi po onim uvjetima koje će prodat nekom drugom. Evo, zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege ja se ispričavam što imam ovako hrapav glas ali evo, dakle pred nama je Zakon o načinu i uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, zatim Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju. Dakle, Klub HDZ-a podržat će ove prijedloge zakona i ono na što bi se htjela posebno osvrnuti da je upravo potreba za ovim izmjenama zaista se pokazala i kako kod nas tako i na razini EU. Posljedica upravo velike financijske krize koja je bila 2008. je zapravo nagomilalo neprihodujuće kredite u bilancama banaka i sigurno da je i iz tih životnih situacija iz tog razdoblja proizašlo isto tako puno onih neželjenih efekata koji su se dogodile svakom svakom dužniku ponaosob. Dakle, da li je uz to imao i još neku, nešto što mu se dogodilo u životu bilo da je izgubio posao ili se razbolio ili nešto drugo. Dakle, sigurno je u interesu svake države da ona i regulira te odnose i se, ali isto tako da regulira odnose poslovnih subjekata jer je činjenica da se, da se moralo voditi računa i o samoj privredi. Ugovor o kreditu kao je rekao i sam državni tajnik je općenito se smatra kao neprihodujući kao jedan od kriterija ako prođe više od 90 dana da dužnik nije platio dogovorenu ratu ili kamatu i to je ono na što se i o čemu se posebno vodilo računa kroz direktive i kroz izmjene zakona koje su se događale. ovo usklađenje sa direktivom proizlazi da države članice su dužne isto tako se uskladiti do kraja prosinca ove godine. U RH kao što smo rekli djelatnost kupoprodaje dospjelih potraživanja je bilo u opsegu poslovanja trgovačkog društva koje se upisuje u sudski registar i u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti. Međutim, nije točno ovo što kolege kažu da je državni tajnik rekao da nema provjere kapitala. To u svakom slučaju uvijek postoji bez obzira o kome se radi. Dakle, kod unosa kapitala se itekako vodi računa iz čega ono, ona proizlazi i kako se do njega došlo, ne zaboravite da su to trgovačke, trgovačka društva koja isto tako se zadužuju na financijskom tržištu i mogu imati svoje izvore kapitala od bilo ako su osnovani iz matičnih banaka ili od nekud drugo. Dakle, subjekti koji se bave djelatnošću kupoprodaje i servisiranja potraživanja poznati su pod nazivom agencije za naplatu potraživanja i posluju na temelju upisa u takav sudski registar. Možemo ovdje problematizirati što i na koji način sve posao radio, koliko je bilo i na koji način i sve točno koliko je iz tog perioda zaista nastalo otkupa i koliko je, da je 30 milijardi zaista bilo samo duga odnosno potraživanja banaka od, bilo fizičkih ili pravnih osoba i činjenica je da su se ta potraživanja smanjivala, u evo, 2022. g. bruto knjigovodstvena vrijednost takvih potraživanja bila je svega 144 milijuna eura, a u 2021. oko 100, dok je, evo u 2023. oko oko 28 milijuna eura. Prije toga je točno, točni su iznosi koje je kolega naveo. Ono što treba istaknuti, da agencije za otkup i naplatu potraživanja nisu hrvatski izum dakle one postoje i u svim drugim državama EU i posluju kako na našem tržištu, tako i u Uniji. Razlog njihovog postojanja je taj što banke nisu željele na jedan način koristiti vlastite resurse nego su se rješavale upravo tih balasta koje su imale u svojim bilancama i onda su to prenosile, ali to im je omogućio postoji zakoni koji su vrijedili na području EU. Loši klijenti, kaže se da svoj, često se ovdje spominje zbog čega se tada klijentima nije dozvolilo da banke prodaju njima potraživanje uz diskont pa imamo građane koji redovno otplaćuju svoje obveze po kreditima i oni koji to ne otplaćuju. Ukoliko bi se dogodilo da uz diskont tada banka ovaj, dozvoli otkup potraživanja odnosno duga, tada, što bi se dogodilo? Pa narušio bi se cijeli sustav, dakle koji bi onda građanin plaćao redovito svoje obveze, svi bi ostavili to za neko razdoblje kada će to moći plaćati uz diskont, dakle ne možemo ni na taj način napraviti nered na tržištu i prema tome, to je nešto što na ovaj način se zaista željelo smanjiti opterećenje na same banke, ali isto tako omogućiti da se, da tržište funkcionira. Agencije su se ovakvog tipa pojavile prije 15-ak godina i najčešće su to bila potraživanja od banaka ili teleoperatera, ali ono što sama ova direktiva omogućava, da zaista uredi pravila postupanja prema dužnicima prije kupoprodaje, a posebice nakon kupoprodaje potraživanja te nadzor nad radom usluga servisiranja potraživanja. Mi možemo ovdje reći isto tako kada se kritizira ovo rješavanje sada, da je, da su ovo samo kozmetičke promjene zakona. osvrnemo na zakon o potrošačkom ili potrošačkom kreditiranju, onda ono što je spomenuto zbog čega i na koji način možemo zaštititi potrošače da to čl. 11.b bilo regulirano, ali je bilo regulirano samo za potrošače u euru, a sada ovim izmjenama zakona, reći ćete pa i to je kasno, nije, ovdje sa izmjenom zakona 11.b gdje se upravo temeljem prethodnog članka maksimalna dopuštena kamatna stopa na stambene kredite s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima i u švicarskim francima, dakle tek je sa ovim izmjenama i čl. 4 i 3 i 4 je uvedeno zapravo za stambene i za potrošačke kredite koje koje se odnose i na euro i na švicarske franke. Dakle ovim se preveniralo da se ne dogodi ono što se sa švicarcima događalo u prethodnom periodu. U čl. 6 ovog zakona o načinu i uvjetima, jedna od mjera kojim se osigurava visoka razina zaštite potrošača i zabrana upravo nepoštene poslovne prakse, a to je ono na što su se najčešće žalili upravo potrošači odnosno kupci, načina koji se neprimjereno uznemiravalo, kako se tražilo isto tako i uznemiravalo i poslodavce i sve ostale članove obitelji pa čak i susjede, itd., dakle nije, nije loše da se to, dapače, smatram da je to dobro da se unese i isto tako, čl. 12 gdje je na koji se zakon ne odnosi npr. područje primjene, odnosno tko treba, a tko ne treba licencirati. Tu je istaknuto da kreditne institucije se ne trebaju dodatno licencirati, osim ako imaju ovakav tip tvrtke ili agencije i isto tako se to ne odnosi na društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima jer oni imaju već odobrenje za rad u skladu s propisom kojim se uređuje osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova i njihovih upravitelja, te Društvo za upravljanje koje ima odobrenja za rad u skladu sa, sa propisima. Dakle osnovni cilj ovog zakonodavnog okvira je time urediti pravila za rad subjekata koji se bave djelatnošću kupoprodaje i naplate tj. servisiranja potraživanja, ali i pravila koja je potrebno promijeniti prije i nakon kupoprodaje potraživanja, kao i nadzor upravo tih subjekata, sada se uvodi da taj nadzor zaista direktno vodi HNB, što to dosada nije bilo na taj način definirano i isto tako nadzor će obavljati Financijski inspektorat Ministarstva financija RH. Evo, dakle sigurno da je uvijek kada se dogode određeni poremećaji na tržištu tada je zaista teško predvidjeti unaprijed, međutim evo i za poslovanje u budućnosti isto tako treba uvesti ova dodatna pravila i ograničenja i smatram da sigurno sa kvalitetnim sugestijama možemo pomoći u poboljšavanju ova tri zakona, hvala lijepo. kada se neka neistina kaže jednom onda može čovjek pogriješiti, al kad se ta neistina ponovi onda je uvredljivo. Kolegica je rekla da je bilo provjere porijekla kapitala, ali to nije istina naprosto jer da je bilo provjeravanja porijekla kapitala znali bismo dakle o jednoj TRI D RADI recimo novci ili svakoj od ovih agencija, znači prvi put je tu neistinu izrekao državni tajnik, a onda kolegica Perić, dakle i to je uvredljivo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to nije bila povreda poslovnika, pa vam moram dati opomenu.

Kolega Glavašević dignuo je povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik?

Znači prošle su tri godine upornog, zaista upornog zagovaranja našeg kluba da se pitanje rada Agencije za naplatu potraživanja kao i pitanje prodaje dugova općenito regulira. Imali smo brojne zakonodavne inicijative, imali smo brojne govore na tu temu želeći zaista povećati svijest zapravo i zastupnika i vas iz izvršne vlasti da imamo veliki problem dereguliranosti čitavog tog tržišta i potpune, potpunog nedostatka zaštite dužnika koji su izloženi praksama prodaje dugova. Želim se prvo zahvaliti svim građanima i građankama koji su nas u toj borbi podržavali čitavo ovo vrijeme, a posebno onima koji su dolazili ovdje i davali nam dokumentaciju i argumente kako se zapravo cijela stvar odvija, a da bismo bolje zapravo mogli zagovarati da se ovo pitanje zaista napokon riješi. Oni su sa nama podijeliti vrlo osobne stvari kako bi zapravo do trenutka da se to regulira došlo. Međutim, moramo reći da ovaj trenutak danas kada dobivamo prvi paket zakona kojima se regulira rad agencija za naplatu potraživanja dobivamo u jednom obliku koji možemo nazvati malo sa figom u džepu. Prethodno je već moj kolega Lalovac govorio što vidimo kao probleme. I ja ću vam sada navesti prvo neke koji se tiču općeg i makro ekonomskog stanja po pitanju rada agencija, a onda i oni koji se zaista tiču samih dužnika. Dakle, 8 godina minimalno dozvoljava se da potpuno deregulirano, potpuno deregulirano to što su radili po Zakonu o trgovačkim društvima, pa svi rade po Zakonu o trgovačkim društvima. Dakle, regulacija agencija za naplatu potraživanja bila je doslovno manja od regulacije frizerskog salona. Bit frizerka mora imat certifikat da je frizerka, pa da to može raditi. Mi smo osam godina minimalno prepustili naše građane predatorskom, naplaćivanja ali zapravo ne naplaćivanja samo nego i prisile u plaćanju dugova, ali ne onih dugova koje su zapravo imali prema originalnom vjerovniku nego i puno više od toga. Ja sam vidjela dokumentaciju iz koje je bilo potpuno jasno da su se kamate pripisivale glavnici, stvarao novi iznos glavnice i na njih išla nova kamata. Složit ćete se svi koji radite u Ministarstvu financija da se to nije smjelo raditi niti po prethodnim zakonima, ali radilo se. Ali šta su konkretno ti ljudi mogli napraviti? Koji su pravni lijek imali? Da tuže u parnici agenciju za naplatu potraživanja sljedećih 20 godina da si financiraju taj spor, a ne mogu vratiti dug? To su imali kao pravni lijek? Drugo, u tih 8 godina govorimo o nekih 40 milijardi kuna aktive koju agencije za naplatu potraživanja su stvorile na ovom tržištu. Stvorile iz čega? Iz ničega. Znači dopustili smo da se razvije krajnje ekstrakcijski oblik ekonomske djelatnosti koji ne stvara apsolutno nikakvu dodanu vrijednost ni za koga. Nikakvu? Kaže nikakvu, jer smo u međuvremenu i bankama dozvolili da si kredite koje ne mogu naplatiti non performing lons da si otpisuju od porezne osnovice. I to smo im dali. Ali vi ste im istovremeno dopuštali da i dalje trguju potrošačkim kreditima građana. Sjećam se kad je ministar Marić to ovdje predlagao, baš je obrazlagao time, da evo hoće smanjiti zapravo prodaju takvih kredita agencijama. Da li se to dogodilo? Pa ne baš. hajmo malo sagledati ukupnu situaciju. Direktiva koju vi danas implementirate je direktiva da, želi zapravo razviti sekundarno tržište. joj je cilj razvoj tog sekundarnog tržišta potraživanjima. I ja priznajem da vi jeste dodali neke elemente zaštite potrošača u to, jeste. Međutim, kada govorimo o tom sekundarnom tržištu mi smo ovdje 6 puta tražili da se potrošački krediti, dakle oni krediti koji jesu zaštićeni posebnim zakonima, direktivama EU jer imaju obilježja potrošačkih kredita, dakle uključujući i stambeno-potrošačke izuzmu uopće od mogućnosti prodaje bilo kojoj trećoj pravnoj osobi koja nije kreditna institucija i to ima svoju logiku. Ta logika je sljedeća. Kreditne institucije, kreditne institucije same po sebi moraju provoditi, ne samo Zakon o kreditnim institucijama, nego i uredbe EU i direktive koje uređuju to područje. Kreditne institucije imaju opće i posebne uvjete poslovanja i opći i posebni uvjeti poslovanja odnose se na način izvršenja ugovora koji imaju sa svojim klijentom. Ta vrsta zaštite ne postoji, ne postoji van kreditnih institucija. To je bila logika našeg zahtjeva, nemojte omogućiti da se potrošački krediti prodaju van kreditnih institucija. Samo smo njih htjeli zaštititi. To je odbijeno 6 puta. Nadalje, da bi zaista riješili situaciju nemogućnosti povratka duga, a da to se ne pretvori u dužničko ropstvo, nije dovoljno i to smo uvijek naglašavali, samo regulirati rad agencija, nego je apsolutno nužno uvesti apsolutnu zastaru na tzv. mala dugovanja jer smo jedna od rijetkih država koja nema, dakle govorimo o zastari nakon što je postao, počeo postupak prisilne naplate duga i ako nije se dug od do 2000, do 2 prosječne plaće, evo, ako se nije naplatio u roku od 5 godina od početka postupka prisilne naplate, pa neće se ljudi, naplatiti, ne? I šta nam točno znači da tim ljudima rastu kamate, da im se, da im konstantno se dug povećava, ako vidimo da ne mogu vratiti. Znači moramo imati neki oblik apsolutne zastare na male dugove. Najveći dio dugova zbog kojih su ljudi u dugotrajnoj blokadi u Hrvatskoj, stotine tisuća njih su tzv. mali dugovi do 10 tisuća kuna. Znači 1300 eura, o tome govorimo, o tome govorimo. Kada bismo imali sistem apsolutne zastare s jedne strane za tzv. male dugove, u smislu naplate, kada bismo imali, samo da, znači ako se pokrene postupak prisilne naplate i ovrhe, dakle nema, nema roka apsolutne zastare, dakle mi to nemamo, mislim da Rumunjska jedino još nema, to tražimo da se uvede. Kada bismo to uveli, s jedne strane, a s druge strane omogućili vjerovniku da si to otpiše iz svojih poslovnih knjiga, umanji također, poreznu osnovicu, riješili bi i njima problem da si očiste te knjige od toga. Dakle taj mehanizam ako uvedemo, napravit ćemo ozbiljan iskorak prema tome da nemamo vječne dugove. Druga stvar, kada jednom počne prisilna naplata zbog nemogućnosti, je li, plaćanja, u tom trenutku mi moramo imati drugačiju regulativu oko načina na koji se otplaćuje glavnica, kamata i troškovi. Sada se prvo otplaćuju troškovi, kamata pa glavnica. Hajmo propisati, ljudi, da minimalno, minimalno 50% svake rate ide na glavnicu jer ću vam reći, evo, neki dan je bila kod mene gospođa koja, muž joj je, suprug joj je umro, 2014. je ostao osoba s invaliditetom nakon moždanog udara, nije mogao raditi, bio je na bolovanju, je li, ona je radila, imali su prethodne neki kredit od 25 tisuća kuna, ne kredit nego, da, minus po tekućem računu od 25 tisuća kuna koji su trebali za školovanje djece. ostao zapravo bez mogućnosti rada, ona je radila posao za nisku cijenu, kako velika većina ljudi u Hrvatskoj radi, dakle za nisku plaću i oni su došli u nemogućnost otplate tog kredita. Ona danas ima iznos od 98 tisuća kuna za platiti. tisuća. Suprug joj je preminuo u međuvremenu. Dakle ta gospođa sa svojih skoro 70 godina nikada to neće moći otplatiti. Ali kad bi, kad bi si svakom uplatom koju je plaćala, ona redovito to plaća tim agencijama već 7, 8 godina, kad bi svaka ta uplata umanjivala glavnicu, ona bi ga mogla otplatiti, ona ga i želi otplatiti, kao i većina ljudi, ali hajmo joj učiniti te dugove takvima da se zaista mogu otplatiti u nekom normalnom roku .../nerazumljivo/... doživotnom dužničkom ropstvu, doživotnom, ne možete iz toga izaći van. I to nisu samo ljudi koji su ovako imali tragične situacije i ostali bez ičeg. To su i ljudi koji, koji zarađuju i rade i imaju možda prosječne, iznadprosječne plaće i u tom su krugu i ne mogu se iz toga izvući. Uništavamo si temelj društveni i ekonomski, uništavamo si ga jer ako su ti ljudi u blokadi ili ako su ti ljudi u dužničkom ropstvu, oni ne troše, oni ne sudjeluju normalno u ekonomskom životu. Pa kak nam je to k'o zemlji cilj? Nije nam to k'o zemlji cilj, a da bi šta napravili? Da bi još dodatno umanjili rizik bankama, smanjili njihov rizik poslovanja omogućujući im da tim dugovima trguju. Pa čekajte, pa je l' nije osnovno pravilo obveznog prava da kod sklapanja ugovora, dvostrano obveznog ugovora, svaka strana u ravnopravnoj mjeri preuzima prava i obaveze i rizike, pa kad banka daje kredit, potrošački kredit, minus ili bilo šta drugo, pa koji je njen rizik onda? Ako smo im mi kao regulator ovdje svaki rizik maknuli? Svaki rizik smo im makli. Dakle mogu ići na reprogram kredita, mogu ići na ovršni postupak, mogu uzeti kolateral za stambene kredite, to je najčešće nekretnina, je li tako? Imaju, imali su valutnu klauzulu, pobogu, cijelo vrijeme, imaju regulirano kako mogu dizati kamatne stope, sve rizike smo im makli i još smo im omogućili da to prodaju na, na, trećim osobama i prekogranično, kad treba. Pa čekajte malo. Pa da li je onda zaista balans rizika na dužniku, vjerovniku isti? Pa nije isti! Jer smo ove zaštitili ko' ličke medvjede od bilo kojeg rizika. Nadalje, Nadalje, želim istaknuti i neke dobre stvari u ovom prijedlogu jer postoje dobre stvari koje su po meni minimum minimuma, a to je da se ipak sada uvodi proces licenciranja agencija. Ali ja vas molim da uvedete i kontrolu podrijetla kapitala kojim se dugovi otkupljuju. Mi smo imali situacije da netko otvori agenciju jer je obični d.o.o. Znači stavi tamo 20 000 kuna pologa, otvori si i otkupi drugi dan, ima temeljni kapital 20000 kuna, a drugi dan otkupi potraživanja od banke u vrijednosti od 30 milijona. Pa čekaj, njega nitko ne pita od kud ti 30 milijona? ja vidim da je to apsolutno polje za pranje love. I uz sve to vi to i dalje dozvoljavate mada je nedavno Hrvatska došla na listu zemalja OECD-ove agencije na sivu listu zemalja zbog pranja novca, a osnovni mehanizam za sprječavanje pranja novca čak ni u ovaj zakon ne implementiramo. Dakle, ono što želim reći da je dobro, da je dobro licenciranje, da je dobra zabrana odnosno ograničenje koliko se može kontaktirati sa dužnikom, da jest dobra da ima sada pravni lijek, da je dobro da se može javit HNB-u ili Ministarstvu financija to su dobre stvari. Ali to je zaštita u postupku, a neke od njih smo apsolutno takvih postupaka prodaje dugova trebali izuzeti, a to su oni koji imaju potrošačke ugovore. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Kao što su mnoge kolegice i kolege prije mene rekle i rekli fantastična nesposobnost da se ovaj izuzetno bitan segment regulira je stvarno zabrinjavajuća. I ove zakonske izmjene u svaku ruku moramo pozdraviti, ali i naglasiti kao i u većini rasprava koje su prethodile mojoj nisu dovoljne i ne rješavaju goruće probleme. No počnimo, odnosno krenimo od početka. Kratko i jasno. Ono što je država dopustila katastrofalnom neregulacijom zakona na hrvatskom tržištu jest bilo kamatarenje, nikako drugačije se to ne može nazvati, kamatarenje i to ne u bilo kakvom pozitivnom smislu ako to uopće pozitivnog smisla i ima. Doslovno su na tržište puštene nama nepoznate pravne osobe javnosti a kamoli državnoj kontroli nedostupno niti njihovo porijeklo, niti izvor novca niti način na koji su oni kasnije utjerivali dugove koje su otkupili. Čitali smo, vidjeli smo, gledali smo, slušali smo desetke pa i stotine slučajeva gdje su ljudi otjerani u dužničko ropstvo u nedostatku rješenja poneki čak i digli ruku na sebe. Hoće li ova užasna neregulacija možda jednog dana osjetiti barem zrno odgovornosti za takve strašne stvari? Ljudi su zbog malih iznosa otjerani u dužnička ropstva, iako smo desetke puta ovdje zahtijevali izmjene, sve, apsolutno sve oporbene stranke su zahtijevale izmjene odnosno veću zaštitu dužnika u odnosu na onoga tko je otkupio njihov dug i počeo ih doslovno progoniti. Svi smo to tražili svjesni da ljudsko dostojanstvo nema cijenu i da ga se zakonom zaštititi mora. Ništa se gotovo napravilo nije osim ako malo pročitamo ove zakone kao što su već neki ovdje i rekli osim smanjivanja tzv. pritisaka, odnosno danonoćnog maltretiranja. Sada će to moći biti u nekoj reguliranoj vremenskoj zoni, ali što to znači kada znamo iz primjera koje smo čuli da smo dolaskom do osobnih podataka dužnika agencije, odnosno kamatari, jer normalne agencije to nisu radile, kamatari dolazili ljudima u kuće, dolazili ljudima na radna mjesta, razgovarali sa suprugama ili sa supružnicima, maltretirali djecu u školama. I sad mi mislimo da se to dalje neće događati? Naravno da hoće. Jedino neće ako to izrijekom ne stavimo u zakon, a toga za sada koliko ovdje vidimo nema. Dakle, molio bih do drugog čitanja predlagatelja da puno preciznije definira što to znači pretjerano ili na bilo koji drugi način negativno inzistiranje na povratu, maltretiranje i bilo što što ograničava ljudska prava i slobode. Molim da se to do drugog čitanja puno preciznije definira u zakonu, jer samo tako naravno možemo nekome reći hej, pretjerao si. To ne valja! Evo ti nekakva kazna. O činjenici da otkup tzv. paketa potraživanja od strane agencija predstavlja izvanredan način za ulazak sumnjivog da ne kažem prljavog novca u hrvatske financijske tokove. Svi smo ovdje već govorili desetke puta. I u pravu su apsolutno svi koji su rekli da je vrlo čudno da netko kupi paket za 10, 20, 50 ili stotinu pedeset milijuna kuna i da država ovdje nema pravo tražiti trag toga novca. Doslovno se radi o pranju novca, odnosno unošenju potencijalno nelegalnih novaca u hrvatski financijski sustav. Zato lijepo molim predlagatelja da do drugog čitanja apsolutno pojača članke i stavke ovih zakonskih izmjena koje bi išle prema pojačanoj kontroli porijekla novaca trgovačkih društava, odnosno agencija uključenih u otkup i potraživanja te naplatu dugova u Hrvatskoj. Lijepo molimo pripremit ćemo i amandmane ali za to još ima vremena. Još jedna zanimljiva stvar često ju spominjem, dolazim iz svijeta medija i znam koliko ljudima treba ponekad nešto i objasniti. Lijepo bi molio predlagatelja da do drugog čitanja, budući da u Hrvatskoj imamo zapanjujuće nisku razinu financijske pismenosti, imamo mi zapanjujuću razinu informatičke nepismenosti, političke kulture, ali to nije predmet ovog zakona, lijepo molim predlagatelja da pokuša do drugog čitanja u prijedlog ovih zakonskih izmjena staviti osnivanje ili formiranje kakogod to želite nazvati, savjetodavne službe, agencije, povjerenstva kakogod se ono moglo zvati u kojem će naši građani kada žele uć u određen financijski odnos sa kreditnom institucijom, dakle kada žele dignuti kredite moći dobiti nekoliko savjeta. Ne trebamo se naravno vraćati u katastrofalnu prošlost afere Franak koja upravo jedan dio svojih korijena ima i u činjenici da ljudi nisu poznavali sustav funkcioniranja. Drugi je par rukava naravno što im je banka lagala odnosno naknadno mijenjala uvjete, ali to ponavljam nije predmet ove rasprave. Molim do drugog čitanja da vidimo kako predlagatelj zamišlja pomoći svojim građanima, to je naime dužnost svake države, države u kojoj postoji društveni dogovor u kojoj su građani rekli da će se odreći dijela svojih primanja i poslati ih odnosno prepustiti državi ne bi li ona tim sredstvima štitila njihove interese. Pa zašto onda za neki mali novac nemamo savjetodavnu financijsku agenciju u kojoj bi se ljudi mogli obratit u kojoj mogu dobiti savjet, mogu dobiti procjenu, mogu dobiti negativnu ili pozitivnu ocjenu svojih financijskih namjera. Nemojte dizati kredit mala vam je plaća, nemojte dizati kredit nesigurna su vam primanja, sve to naravno znam i ja dobro radi banka kroz svoje odbore za odobrenje ili ne odobrenje kredita, no banka ne brine o čovjeku, banka se kroz proces odobrenja kredita isključivo želi uvjeriti imate li vi dovoljna primanja ili neku drugu osobu koja će jamčiti da zajedno imate dovoljna primanja da se taj kredit vraća odnosno jednoga dana vrati u cijelosti. Banku uopće nije briga hoćete li vi izgubiti posao za tri mjeseca, hoće li vam pasti plaća ili će se dogoditi nešto na što možda i ne možete utjecati, ali će smanjiti ili u potpunosti ukloniti vašu mogućnost da otplaćujete određenu mjesečnu novčanu obvezu. Lijepo molim predlagatelja da razmisli o ovome pa da vidimo nekoliko rečenica u drugom čitanju sa velikim zadovoljstvom ćemo to podržati. Jednako tako da se vratim i na moje pitanje poštovanom g. državnom tajniku postavljenom u replici. Vidjeli smo ga gospodin koji se preziva Stić isto je tako na ovom tragu razmišljanja da bi država nešto i mogla pomoći, rekao možda bi se moglo razmišljati i o osnivanju fonda za otkup potraživanja dužnika od agencija, dakle da se država uključi kao neki regulator na tom dijelu tržišta, iako naravno nije dobro zazivati državu gotovo nigdje, naročito ne tamo gdje se vrti novac to je svima jasno. Decentralizacija jest apsolutno dobra stvar, ali je li baš dobra kada nešto što država kao uređeni sustav spušta na razinu trgovačkih društava odnosno kako ih ovaj zakonski tekst naziva agencija kojima nedovoljno kvalitetno regulira poslovanje. Dakle, možda bi država ili ustvari rečeno potpuno sigurno taj posao radila puno bolje. Molim lijepo da se do drugog čitanja i o tome razmisli. Klub zastupnika Domovinskog pokreta naravno što se tiče podrške ili ne podrške pričekat će do drugog čitanja za koje pripremamo i amandmane. Hvala lijepa na pozornosti. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Hvala. Ono što treba reći gotovo prije svakog zakona koji donosi HDZ je da to sigurno nije zakon u korist naroda, već u korisnih onih velikih elita, banaka u ovom slučaju, agencija za naplatu potraživanja doslovno lihvara, ali u svakom obrazloženju koji ćemo dobiti od HDZ-a HDZ-a ovo je za narod. Ovdje piše ovo je zapravo za dužnike. Već su mnogi prije mene upozorili koji su to elementi zbog kojih apsolutno ne možemo pasti na ovaj štos i ne možemo reći da je ovdje dužnik uopće predmet interesa ovog zakona. Ako je pomoć dužniku da ga se neće nazvati u radno vrijeme na radnom mjestu, neće ga se nazvati više nego jednom mjesečno i neće ga se nazvati u devet sati navečer nego do osam sati navečer onda možemo bez pretjerivanja reći da je to eufemizam kao što ste agencije preimenovali u pružatelja usluge na razini plinske komore koja je pružateljica usluge u determinaciji ljudskog života. Ok, primjer je možda pretjeran, ali samo da stavimo u omjere na koji način eufemizmima HDZ brani svoj potpuno ne skriveni stav na strani bogatih, na strani banaka, na strani agencija, pa sam jutros zato rekla da je i ona reforma koju smo izglasali danas u Saboru nazovi reforma porezna zapravo ne samo Superhik reforma nego reforma koja pokazuje da je Hrvatska oaza za bogataše, a tamnica za siromašne i one koji žive od svojeg rada, a ovdje sada nastavljamo ko na industrijskoj traci dokazivati samo da je evo i ovaj zakon zapravo zakon na strani agencija za naplatu potreživanja tzv. pružateljica usluga, a ne zakon na strani onih koji su upali u dužničko ropstvo. I nisu ljudi u Hrvatskoj upali u dužničko ropstvo zato što su dizali kredite jer su bili jednostavno gladni novaca, luksuznih predmeta, nekretnina već kako statistika pokazuje većina ljudi je upala u dug iz osobnih temeljnih životnih potreba koje nisu mogli zadovoljavati. Zato sve ovo treba staviti u puno širi okvir i postaviti pitanje zašto je u Hrvatskoj toliko ljudi palo u dug? To je naravno zbog niskih plaća. Ali zašto mi imamo niske plaće? Pa imamo niske plaće zato što radništvo nije organizirano, zato što je radništvo izgubilo onu svoju težinu i snagu koju je imalo nakon Drugog svjetskog rata pa tamo do kraja kod nas i u osamdesetima jaki sindikati koji su bili u mogućnosti prisiliti poslodavca da plate više, čak i u krizi gdje se traži radna snaga. Sindikalizam je toliko slab, radništvo je toliko slabo da mi ne uspijevamo prisiliti poslodavce da plate više, da plate cijenu koja je potrebna da bi se zadovoljile temeljne životne potrebe. Ali ostavimo po strani ovaj širi okvir, ja ću se samo ograničiti na primjedbe i na konkretni prijedlog koji smo mi dali kao RF, a o a o pitanju radništva još jednom pozivam sve na prosvjed 1. listopada u nedjelju prosvjed umirovljenika koji traže ha ajmo reć dostojanstvenu mirovinu, makar čak ono što traže nije dovoljno da bi se živjelo dostojanstveno, ali traže povišicu mirovina. Naime, ukoliko ste uistinu htjeli pomoći dužnicima onda mogu samo ponoviti ono što je rekao i kolega Lalovac, trebali ste mijenjati Zakon o potrošačkom kreditiranju i stambenom kreditiranju na način da agencijama za naplatu koje su već zaradile otkupljujući dugove od banaka ograničite koliko još mogu zaraditi na samim dužnicima. No to naravno niste učinili nego se bavite teleprodajom i načinima na koji se može zlostavljati dužnika. Druga stvar koju je također napomenuo kolega Lalovac koji ima veze s našim prijedlogom je da biste možda ipak mogli zatražiti od Porezne uprave provjeru temeljnog kapitala običnih lihvara dok tražite provjeru temeljnog kapitala drugih ovdje nemate problema s tim. I treće možda najvažnije je ono što je RF uputila u proceduru, mijenjanje Zakona o obveznim odnosima. I ne možete mi državni tajniče reći da vi s tim nemate nikakve veze, da to nije u vašoj domeni. Pa valjda se ministarstva tu i tamo čuju, valjda Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa imaju neku liniju komunikacije, iako vidimo u slučaju HEP-a da se čak telefonski ne može nazvati ili možda odnijeti nekakav dopis upozoriti se da će nacionalno energetsko poduzeće upravo izgubiti milijune na neekonomičnoj prodaji plina pa valjda vam linije ne rade. No ako vam linije ipak rade možda bismo vas upozorili da mijenjate Zakon o obveznim odnosima na način na koji je mnogi zastupnika ovdje također ovdje ponovilo, a mi uputili u proceduru prvo se trebaju namirivati glavnica, kamate pa onda troškovi. Ovaj redoslijed naplate dugova da se prvo namiruju troškovi pa se namiruju kamate pa se tek namiruje glavnica je razlog ulaska većine dužnika u cjeloživotno dužničko ropstvo. Ljudi po 15 godina otplaćuju samo kamate, a pri tome da se razumijemo sam vjerovnik ne trpi nikakvu štetu zbog dugovanja pa da bi se ta šteta trebala namirivati na taj način. Čovjek će vratiti dug, al ne moramo ga pretvarati u roba koji iz mjeseca u mjesec upada u sve dublje probleme jer nema odakle naplatiti, nema odakle vratiti svoj dug. Dakle, primjerice, dat ću vam primjer, znači ako stambeni kredit iznos 500.000 ajmo reć kuna jedna cifra premala, tada je godišnja zatezna kamata ako je stopa kamate 5,89% na taj iznos 29.450 kuna. U slučaju zakašnjenja prilikom plaćanja vjerovnik banka u takvom slučaju pokreće ovršni postupak na cjelokupnoj imovini dužnika. Kada bi dužnik i bio u radnom odnosu te imao mjesečnu plaću od 6.724 kune što u pravilu nije slučaj jer je medijan plaća nešto manja, od ovrhe je izuzet iznos od dvije trećine takve plaće, a što znači da banka može plijenit najviše iznos od jedne trećine odnosno u primjeru mjesečno plijeni i naplaćuje iznos od 2.241,33, godišnje to iznosi 26.896 kuna. vjerovnik se u konkretnom primjeru naplaćuje s iznosom od 26.896 kuna što znači da dužnik kada bi bio u radnom odnosu, a vrlo često je razlog zašto je upao u dužničko ropstvo gubitak posla, nije podmirio niti godišnju zateznu kamatu, a što dalje znači da do otplate duga glavnice uopće neće ni doći. Znači radi se o svojevrsnom modernom dužničkom ropstvu zbog čega mnogi dužnici gube nadu da će se iz njega izvući ne samo da nema discipline u plaćanju već su dužnici prisiljeni živjeti u svoj zoni godinama blokirani i zapravo onemogućeni da podmiruju taj dug kao i druge dugove. Zato tražimo izmjenu čl. 29. da zatezna kamata kad dosegne visinu glavnice prestaje teći te čl. 172. da se ako dužnik pored glavnice duguje kamate i troškove prvo namiruju troškovi zatim glavnica i napokon kamata. Ovom odredbom dužnicima se naravno olakšava vraćanje duga, ali bi se i politički stalo na stranu onih slabijih, onih koji žive od svojeg rada, a protiv ili makar neutralno prema onima koji su unijeli ogromnu količinu kapitala u čisto lihvarenje bez temeljne provjere porijekla tog kapitala i uistinu omogućilo ljudima da prodišu, da se stane na noge i da se dug plati, ali ne na način da zapravo čovjeka simbolički ubijete. Evo do drugog čitanja nadam se da će barem neke primjedbe biti prihvaćene bez neke nade da će to uistinu i biti tako. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će poštovani zastupnik Božo Petrov. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, predstavnici ministarstva, budući da je objedinjena rasprava ono na što ću prvo iznijeti osvrt je Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju i Zakon o potrošačkom kreditiranju. Ono što je zanimljivo u ovim zakonima, ovaj prijedlog zakona uključuje moguće mjere za olakšavanje otplate stambenog potrošačkog kredita tako kažu. Čak u važećem aktualnom zakonu postoji niz mjera kako se može olakšati otplata, pa onda ukupno ili djelomično refinanciranje ugovora, izmjena prethodnih uvjeta, produljenje roka otplate itd., sve taksativno nabrojeno, a u ovom prijedlogu vi proširujete te mjere pa onda navodite ponude, odgode plaćanja, djelomična otplata konverzija, valuta, djelomični oprost, konsolidacija duga. Naizgled super. Na koga se točno ovo odnosi? Tko su točno osobe koje imaju pravo ovo koristiti ove mjere koje vi želite donijeti? Znate kako je to definirano u ovom prijedlogu zakona? Ovisno o individualnim okolnostima potrošača. Molim vas jeste li definirali u zakon individualne okolnosti potrošača. Ako niste definirali, a niste nigdje nema ni u jednom zakonu, to znači da banka ima diskrecijsko pravo odlučiti tko ovo može, a tko ne može koristiti. Sami odlučuju. Sve što je njihova obveza je čuvati dokumentaciju. Znači diskrecijsko pravo ima banka odlučiti na koga će koristit ove mjere, za koga neće koristiti ove mjere. Pa zar nije logično, ne treba se prenormirati zakon, ali zar nije logično barem na određen način formulirati u zakonu koje su to individualne okolnosti odnosno koje su to ranjive skupine na koga se odnose ove mjere tako da banka ne može sama odlučiti evo kod tebe hoću, kod tebe neću u zakonu je definirano. I ovo nije moja izmišljotina, znači ovo je ovako definirano u drugim državama članicama EU. Cilj vaših mjera, cilj među ostalim jedan od ciljeva ovoga zakona je zaštita ranjivih potrošača, a vi niste definirali tko su ranjivi potrošači. Zato smatram da je to jedna od ključnih stvari koju trebate poboljšati u ovom zakonu. Dakle, ranjivi potrošači su oni koji se nalaze u posebnim osjetljivim životnim, socijalnim situacijama oni ih čine osjetljivijima, te situacije ih čine osjetljivijima na financijske poteškoće. To mogu biti starije osobe, osobe s niskim prihodima, nezaposleni, osobe sa invaliditetom, osobe koje prolaze teške životne okolnosti poput bolesti ili gubitka člana obitelji. To može biti jedna od definicija. Ja puštam vama slobodno. Uzmite sebi za uzor druge države članice EU koje ovo imaju definirano. Vi nemate. E kad definirate ovu ciljanu skupinu, e onda možete govori koje o tome koje su mjere. Kako još možete definirati? Po njihovom ekonomskom statusu, ako je neka osoba, neka obitelj ispod određenog financijskog praga koji je definiran kao minimalni životni standard onda se na njega odnose ili mogu primijeniti ove mjere, ako je u pitanju nagla nezaposlenost, bolest, invaliditet, dugoročna nesposobnost za otplatu npr. uslijed ne njezinog promašaja nego zbog poteškoća koje su se dogodile poput naglog invaliditeta. Na nju se mogu primijeniti ove mjere. Neki drugi humanitarni razlozi. Postoje parametri razrađeni u drugim državama članicama EU koji jasno definiraju ranjive skupine na koje onda možete primijeniti ove mjere. Dok god je ovo što vi donosite diskrecijsko pravo banke onda vi mažete ljudima oči govoreći kako vi radite za narod jer evo omogućujete im zaštitu, a zapravo ne omogućujete ništa. Puštate bankama da one same odluče kome će pomoć, kome neće. A onda kada se definiraju ranjive skupine onda možete definirati prijedloge mjera za te ranjive skupine. Onda mogu doći u obzir i ovi prijedlozi mjera koje ste vi naveli, može doći do odgode plaćanja privremenog, može doći do privremenog smanjenja kamatne stope, do produženja roka otplate, do savjetodavnih usluga, posebnih informacijskih kampanja, posebnih uvjeta refinanciranja, zaštita od ovrhe u određenim okolnostima. I to su mjere, ali onda se zna na koga se točno te mjere odnose. Najveći promašaj ovog zakona, vi donosite mjere, a niste definirali skupine na koje se ove mjere mogu odnositi odnosno puštate bankama da one same definiraju. Ako je to dobro zašto su onda druge države članice EU definirale te ranjive skupine, zašto i one nisu pustile bankama da sami odluče? Ako govorim neistine ja vas molim uzmite prijedloge zakona, demantirajte me, recite mi članak, stavak koji god hoćete zakona gdje su se definirale individualne okolnosti odnosno ranjive skupine. Nema ih, dakle ako niste znali, meni je drago da sam vas upozorio, pa ćete ovo promijeniti do idućega čitanja, al ako ste znali i ne promijenite ovo do idućega čitanja onda jest namjera mazanje očiju, a puštanje bankama da rade šta ih je volja jer vam je zakon mrtvo slovo na papiru bez definiranja individualnih okolnosti odnosno ranjivih skupina na koje se odnose ove mjere. Druga stvar na koju bi vas volio upozoriti u ovom, u ova dva zakona je obrazovanje potrošača. Bi li bilo potrebno uvesti dodatne programe obrazovanja o kreditiranju kako bi potrošači bili bolje informirani o svojim pravima i obavezama? Da, i zakonom je definirana financijska edukacija, navedeno je da ustanova, institucija, kreditni posrednik, da su dužni učiniti dostupnim, vidljivim općenite jasne informacije o postupku odobravanja stambenog npr. potrošačkog kredita. Šta se događa u stvarnosti ajmo biti iskreni? U poslovnicama banke stave svoje letke, jesu li učinili dostupnima, jesu, vidljivima, jesu, jel netko pročitao? S druge strane građani kojima je stalo da dignu kredit, hoće li oni posegnut za to ili će samo gledat način kako da dignu kredit? Čija je odgovornost ljude učiniti dovoljno senzibilnima da shvate da je za njihovo dobro apsolutno sve proučiti, zar nije to odgovornost države među ostalim? Jer država je ta koja definira igru, država je ta koja pušta bankama da režu i kidaju gdje mogu građane, ona je ta koja definira pravila igre. Koji je onda smisao napravit na ovakav način edukaciju? Zar ne bi bilo dobro, budući da je bankama u interesu, da potrošači, oni koji su spremni dignuti kredit kod njih, da razumiju uvjete jer će tada moći odvagnuti rizike, mogućnosti, bit će uredne platiše, zar nije bolje da se dodatno naglasi važnost obrazovanja, pa čak i metode na koji način će to napraviti, da se naprave dodatne edukacijske kampanje, da se naprave online testovi, kvizovi, što god, i državi i bankama je u interesu da građani budu financijski pismeni, da znaju odvagnuti rizike? Nikome ne odgovara rob. Ja vas pozivam i na to, vi s druge strane budući da definirate pravila igre, vi možete nagraditi ove institucije, možete ih nagraditi certifikatima, možete ih nagraditi stimulacijama, možete ih nagraditi na način da ulažete u digitalizaciju pomoću koje će građani steći bolje obrazovanje, nevjerojatan broj mogućnosti kojima možete honorirati u trenutku kada banke odluče ući u obrazovni proces i to vam je u mogućnosti i ovo je također praksa drugih država članica EU. Zašto puštate da banke čerupaju građane ako vi imate mogućnost to zaustaviti i imate mogućnost građane zaštititi? Ja ne govorim o tome da netko ne treba biti odgovoran za svoje postupke, za svoj potpis, za dizanje kredita, treba biti odgovoran, ali isto tako trebate omogućiti pravednu igru, a pravedna igra nije da ih pustite da ih tamane, to se dogodilo i sa švicarcem, država nije reagirala. I treća stvar, treća stvar su Agencije za naplatu potraživanja. Nevjerojatno mi je da je toliko vremena prošlo da vidite šta se događa na tržištu i da ne reagirate. Dobro vam je u vašoj koži, samo niste probali one koji su zbog ovoga postali doživotni robovi. Gospodine Brkane, za razliku od vas ja živim u realnom svijetu i za razliku od vas imam kontakta s ljudima koji jesu, smijte se, vama je ovo sve zabavno, svaka čast, to samo pokazuje da u svojoj bližoj okolini nikada niste vidjeli osobu kojoj je došla Agencija za naplatu potraživanja i oduzela joj sve u konačnici, svaka vam čast, neka vam je zabavno i neka građani vidu, vide da im je vama ovo zabavno, bravo, bravo. Agencije za naplatu potraživanja imaju vrlo lukrativan posao, država ih uopće ne kontrolira. Kao što smo mogli čut ne kontrolira ni temeljni kapital niti preko Porezne uprave, ne ne kažnjava ih zbog curenja podataka pa tako lete 200.000 osobnih podataka. Vi ste vladajuća većina vaše ručice u zraku to dopuštaju, vaše ručice u zraku. Tako je. I kao što ste, moje ne, moje ne jer ja za ovakav prijedlog zakona nikad neću dignut ruku, a vi ste već nekoliko puta. Zakon u kojem vi dopuštate da se čerupa građane to ste vi izglasali i sada nastavljate, po ovom prijedlogu zakona nište niste promijenili. De mi molim vas recite u odnosu na aktualni zakon što ste točno promijenili, po čemu je to teže, rigoroznije funkcionirati agencijama za naplatu potraživanja? Čime ste vi to točno zaštitili građane? Ničim. Pa vi niste bili sposobni niti napisati koje su to individualne okolnosti po kojima netko uopće može dignuti kredit, koje su to ranjive skupine, to što su napravile sve druge države članice EU. Ni to niste bili sposobni. Vidite g. Brkan samo dobacujte, bit ću dovoljno jak. Vi se branite da ste konj, ja s tim nemam problem, samo se branite, onaj tko ima potrebu se branit to dovoljno govori o njemu.

nakon 15 minuta šuplje priče kad svati da nit je šta rekao nit ga je ko slušao, a onda odjednom počne divljat, počne vikat, upre svoj pogled luđački na prvoga koga mu oko padne i onda počne neka besmislica od njegovog govora.

g. Brkan od seljakuše Selakuše, konja i ostalih stvari luđačkog pogleda to je njegov stil i na to se ljudi naviknu, al ono zbog čega smatram da je povrijedio poslovnik su neistine. Dakle, ja sam iznio jasne prijedloge koje vi nemate ugrađene u svoj prijedlog zakona što znači da tu sjedite kao drvo na drvu. Malo poslušajte krenite u arhivu. Ja molim predstavnike ministarstva …/Upadica Reiner: Dobro to je

Plenkovićeva Vlada želi građanima pokazati kako se eto ona bori za njihove interese, Vlada ovim zakonom poručuje kako lihvarske agencije kriminalno maltretiraju naše građane zato što zakonska regulativa otkupa i naplate potraživanja tobože nije bila dostatna. Gledajte, riječ je naravno o običnoj i bezočnoj laži jer nije riječ o lošim zakonima nego je riječ o ne primjeni zakona i u segmentu o kojem danas raspravljamo kao i u svim drugim gorućim područjima i Hrvatskoj. U Hrvatskoj su uvijek na jednoj strani moćnici uvezani s korumpiranim državnim dužnosnicima koji rade što hoće i za njih ne vrijede zakoni, a na drugoj strani je većina hrvatskih građana nad kojima se primjenjuju zlouporabe i koji su nezaštićeni od onih koje plaćaju da ih štite. Naime, lihvarske agencije u Hrvatskoj imaju trenutačnu moć isključivo zahvaljujući hrvatskim vlastima zadnjih 15 godina jer ako HNB, Porezna uprava ili DORH pasivno promatraju da banke prodaju svoja potraživanja bez suglasnosti klijenta onda to jest otvoreno dopuštanje da banke krše Europsku uredbu GDPR, ali i nacionalni Zakon o zaštiti osobnih podataka koji je bio na snazi i prije donošenja navedene uredbe. Naime, banke prodaju potraživanja klijenta bez da je klijent upoznat sa cijenom za koju je njegov dug prodan. Ugovor pak koji ne sadrži sve bitne elemente nije ugovor, dakle ugovor kojim se otkupljuje potraživanje mora sadržavati iznos za koji ga je banka prodala. Upravo iznos otkupa potraživanja lihvari i banke skrivaju od klijenta, razlog je u potpunosti jasan, a on se zove udruživanje u počinjenju kaznenog djela lihvarenja. Sljedeći slučaj dokazuje kriminalno djelovanje lihvara i banaka, ali nažalost i tijela hrvatske državne vlasti kao što su Porezna uprava, DORH i sudovi. Obitelj iz Šibenika bila je blokirana zbog poreznog duga od 40.000 kuna, otac te obitelji od Porezne uprave tražio otplatu u ratama, porezna nije prihvatila obročnu otplatu i blokirala je tog poduzetnika, inače hrvatskog branitelja. Kada vas blokira Porezna uprava automatski ste poslovno onesposobljeni i dolazi vam cjelokupni kredit na otplatu. U vrijeme u to vrijeme dok se to događalo ovom šibenskom obrtniku, u to vrijeme dok Porezna uprava njemu poštenom obrtniku i ocu četvero djece ne dopušta obročnu otplatu, znači on nije tražio oprost duga, u to isto vrijeme ta ista hrvatska Porezna uprava raznoraznim moćnicima otpisuje milijarde duga u predstečajnim nagodbama. Erstesteiermarkische banka prodaje dug navedenog šibenskog obrtnika za iznos otprilike 13.000 eura, a lihvarski B2 Kapital traži od njega 140 tisuća eura. Sutkinja u Kninu izvjesna Zrinka Gojo ide na ruku lihvarima kršeći niz zakona te nakon godina maltretiranja obrtnik prodaje svoju djedovinu i isplaćuje lihvarima 90 tisuća eura. Ovaj slučaj nedvojbeno je kazneno djelo zelenaštva i u Hrvatskoj i u svakoj drugo državi EU. U svakoj drugoj državi bi za ovakav slučaj bili procesuirani i bankari i lihvari, ali i sutkinja koja je omogućila pljačkaško nasilje lihvarske agencije. Upravo ovaj slučaj jest dokaz zašto lihvarske agencije mogu terorizirati hrvatske građane i zašto u Hrvatskoj ljudi odlaze iz svoje domovine jer i sadašnji zakon i svi, ne samo jedan zakon i sadašnji zakoni zabranjuju sve navedene zlouporabe, ali se zakoni u Hrvatskoj ne primjenjuju. Iluzija je da će donošenje ovoga zakona osigurati spokojan život hrvatskim građanima. Hrvatski građani će biti tretirani kao građani drugoga reda u EU i neće imati funkcionalan funkcionalan tretman pred zakonima sve dok odgovorni za sadašnje stanje ne budu uklonjeni iz sustava odlučivanja i budu kažnjeni za svoje zlouporabe. Ovršni zakon je donijela vlada Jadranke Kosor i njezin ministar Bošnjaković. Milanovićeva vlada ga je implementirala, a sve druge vlade su ga zadržale. Ovršni zakon jest protuustavan. U ovom obliku kao u Hrvatskoj on ne postoji u ni jednoj drugoj državi EU. On krši temeljne ustavne odredbe kao i niz odredbi EU. Ovršni zakon uz pomoć FINE koja ne postoji nigdje osim u Hrvatskoj dovodi hrvatske građane u dužničko ropstvo. Ovaj brutalni zakon ide isključivo na ruku uskoj skupini javnih bilježnika, odabranim odvjetnicima, bankama i lihvarima. U Češkoj, Slovačkoj ili Poljskoj za djela koja čine lihvari završava se u zatvoru jer lihvari teroriziraju obitelji, malodobnu djecu, krše nepovredivost doma koja je zajamčena Ustavom te sustavno zelenaški zarađuju na patnji hrvatskih građana. Stoga, u Hrvatskoj trebamo promjenu rukovodećih ljudi, a ne zakona. Trebamo europske vrijednosti i primjenu zakona. Konačno Hrvatskoj trebaju osobe koje neće raditi kompromise sa zakonima već će ih doslovno provoditi. Uvjerena sam da ćemo uspjeti Hrvatsku urediti. U to čvrsto vjerujem i da se hrvatski građani neće više dati varati od političara koji glume desne ili lijeve, a njihova djela svjedoče da nisu ni lijevi, ni desni već su obični i bešćutni smutljivci kojima je isključivo stalo do njihove osobne koristi.

Državni tajniče, Vlada RH predlaže sveobuhvatni zakonodavni okvir koji sadržava mjere za bolju zaštitu dužnika i to prije i poslije kupoprodaje potraživanja. Potraživanje ili krediti postaju neprihodonosni ako prođe više od 90 dana, a da dužnih nije platio dogovorene rate ili kamate. Kupci potraživanja mogu biti fizičke ili pravne osobe kojima je takva djelatnost pravo osnovana. Ako i kad su kupci fizičke osobe mora se angažirati licencirani pružatelj usluge servisiranja naplate kredite. Ako pak je kupac pravna osoba ona sama može taj dug servisirati, ali također mora biti licencirana. Također se propisuje nadležnost HNB-a koja uključuje nadzor nad postupanjem prema dužnicima. To su neki od mehanizma pravilnog i poštenog postupanja prema dužnicima koji su često samo mali i obični ljudi koji su iz raznih razloga dospjeli u nemogućnost otplate svojih obveza i svakako se prema njima mora postupati razumno, pošteno i sa nuđenjem opcija izlaska iz te situacije koja nikako ne smije biti nepovoljnija od uvjeta koji su bili prije kupoprodaje njihovog duga. Kreditne institucije imaju obvezu dužnicima ponuditi razne mjere za olakšavanje otplate duga prije same ovrhe i to za sve kredite, a ne samo za stambene i prije sklapanja ugovora o kupoprodaji njihova kredita. Također se kreditne institucije obvezuju obavijestiti potrošače koji imaju problem sa otplatom o aktivnostima koje planiraju poduzeti u svrhu naplate njihova duga. Osobno sam svjedočio dramama nekih ljudi koje poznajem jer nisu imali pojma da je njihov kredit prodan nekom trećem i vrlo nehumanom pristupu od strane kupaca kredita ili novih vjerovnika prema njima. Ovim zakonom to se uređuje iako moramo biti svjesni da je dug dug i da vjerovnici imaju svoja prava, ali to ne smije značiti da dužnik smije doći u nepovoljni položaj nego što je bio prije njihova duga. Uz to uvode se razne druge mjere kojima se znači Za kraj, dosad područje rada tih agencija koje se bave kupoprodajom nije bilo regulirano nekim posebnim propisom, a za očekivati je da je Vlada prijedlogom ovog paketa mjera ugrađenih u njega u značajnoj mjeri odlučila djelovati u pravcu i cilju zaštite prava dužnika. Hvala.

poštovani kolega pa jedan od najčešćih razloga nemogućnosti otplaćivanja svojih financijskih obveza spominje se gubitak stalnih primanja odnosno gubitak posla. E sad E sad kako objasniti s obzirom na činjenicu da trenutno u RH imamo najveći broj ikada uposlenih ljudi. Znači preko milijun i 680 tisuća ljudi radi. Imamo najmanji broj preko, ispod 100 tisuća neuposlenih. Praktički znači da danas u RH može raditi, može stalna primanja imati svako tko to doista želi. Kako objasniti onda tu činjenicu da neki ljudi ipak jednostavno ostaju bez primanja i bez mogućnosti podmirivanja svojih obveza? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Šašlin. **Srpak, Dražen (HDZ)** Su većim dijelom neki vjerojatno stari dugovi, naravno da oni koji su došli u probleme otežane otplate moraju bit zaštićeni, ali kak sam rekao i prije, dug je dug, svi oni koji, kojima treba pomoć zapravo imaju kroz ovaj zakon i mogućnosti jer su sad oni koji tek, tek ta potraživanja otkupe dobili neke nove mjere koje moraju ponuditi, ponuditi dužnicima, a isto tako i same banke ili već druge institucije koje prodaju moraju prije te prodaje znači takvu namjeru iskazati i ponudit neke druge opcije dužnicima, hvala. Slijedeća će govorit poštovana zastupnica Ivana Kekin, nema je, pa gubi pravo na govor, pa će govorit poštovana zastupnica Dalija Orešković, nema je, gubi pravo na govor. Zastupnik Mandarić je povukao svoju pojedinačnu raspravu, pa će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno govorit poštovana zastupnica Orešković, nema je, gubi pravo na govor ionako, pa će u ime Kluba zastupnika Možemo! završno govorit poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin, nema je, gubi nažalost i ona pravo na govor i time Sada prelazimo na slijedeću točku, ali moramo napraviti opet jednu tehničku stanku do pola 4, pa ćemo se vidjeti u pola 4 ovdje.

Sada žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Onda idemo na raspravu, koju otvaram pa će prvi u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će poštovani zastupnik Božo Petrov. Izvolite.